Poslanec opozicije, bivši minister za delo je zadnjič ob enem takem podobnem predlogu, ki smo jih imeli kar precej, izjavil: »Desnica je bolj solidarna kot levica.« Pri tem pa mislim, da bi morala biti vejica in bi se ta stavek nadaljeval: », ko je v opoziciji«. »Desnica je bolj solidarna kot levica, ko je v opoziciji. Kadar je na vladi, so zadeve popolnoma drugačne.« Opozicija je pač lahko populistična, všečna. Mislim, da je tudi bivši poslanec SDS gospod Rupar, ko je zadnjič prinesel v ta hram demokracije predlog spremembe zpizovske zakonodaje, tudi del Ta predlog je dejansko rušil sistem zpizovske zakonodaje, ker je razmerja med prejemniki pokojnin popolnoma zabrisal in ni bilo več nobene povezave med plačili prispevkov in pa dejansko pokojninami. S tem je bilo ustvarjeno veliko veliko nezaupanje v pokojninsko blagajno. Vladajoča koalicija nima tega privilegija kot opozicija, kajti poleg skrbi za delovanje države je glavna skrb tudi skrb za proračun, skrb za socialne blagajne, kot so zdravstvena, pokojninska in tako naprej. Všečnost, nabiranje političnih točk na socialnem področju ni naša prioriteta. Pokojnine so bile nizke, življenje velike večine upokojencev ni enostavno, ampak ampak to ni problem šele od leta 2022, ko je nastopila delo ta vlada, ko je začela delovati ta koalicija, ampak se to vleče že vsaj od začetka naše države. Spreminjale so se razmere, vendar tukaj dejansko ne gre pozabiti na tisti Zujf, ki se ga že tolikokrat omenja. Kolega Černač je vmes rekel, ja, pa če se da neka pravica, naslednja vlada si nikakor ne more privoščiti, da bi se ta pravica vzela. Kaj je naredila Janševa vlada, ko je 27 tisoč upokojencem vzela pravico tistih 25 % pokojnine? Torej se očitno da. Zdajšnja vlada ima dejansko skrb za najranljivejše skupine, ampak zdaj ne bom ponavljal spet vseh tistih rednih, predčasnih zvišanj pokojnin,

pokojnina za polno delovno dobo izenačila z zagotovljeno. Tudi invalidi, ki delajo za krajši delovni čas, imajo zdaj prispevke, kakor da delajo za polno. S tem se jim socialna varnost izboljša, še posebej potem v tistem času, ko bodo upokojeni. In jasno, tudi motivacija za njihovo delo je bistveno višja. Zagotovljeno pokojnino smo pripeljali skoraj do 750 evrov, kar pomeni, da je bila na tem segmentu tudi koalicijska pogodba izpolnjena. Da pa božičnice si niste izmislili vi, ampak smo jo pripeljali mi lansko leto, smo pa že dostikrat poslušali. Dobilo jo je 650 tisoč uživalcev, za to je bilo zagotovljeno 67 milijonov evrov. Poslušali smo v zvezi s pokojninsko reformo iz leta 2012. Tukaj moram jaz priznati, da v bistvenih segmentih je ta reforma bila dobro narejena. Minister Vizjak iz kvote SDS se je takrat precej potrudil, s tem, da moramo vedeti, da je prej bil nek referendum, to sem se jaz takrat čudil pa še še zdaj, da se lahko na tem področju sklicujejo referendumi v zvezi s pokojninsko zakonodajo, ki ni uspel. In ta Vizjakova reforma je temeljila pač tudi na tistih dejstvih, ki so bile iz zakona, ki na referendumu ni uspel. Je pa ta dejansko uravnotežila takrat tudi pokojninsko blagajno. Če takrat te reforme ne bi bilo, bi bila situacija še bistveno slabša, kakor je zdaj. Pa splošna situacija niti ni tako slaba, konec koncev tudi Fiskalni svet ugotavlja, da so v zadnjih letih pokojnine realno zrastle. Govorimo, jasno, o tej zajamčeni, govorimo, da je povprečna pokojnina zdaj šla na 895. Če pa govorimo o povprečnih pokojninah za polno delovno dobo, je pa to že precej čez tisoč evrov. Jasno pa je, da pa ne moremo primerjati te pokojnine s tistimi, kjer so bili minimalni prispevki plačani, s tistimi, ki niso dosegli tega kvoruma dobe. Te pokojnine so dejansko nižje, ampak noben tukaj pa ne govori, da za te naše sodržavljane pač skrbijo s socialnimi transferji. Pa tukaj ne bom rekel, da je to odlično, najboljše, ampak tako tako je. Tako da ne moremo govoriti samo o tistih nizkih pokojninah, kjer so določena sredstva pripeljana potem tudi na drug način. Da pa je del naših državljanov skozi skozi svojo delovno dobo tudi malce špekuliral, so si plačevali nizke prispevke, so si izplačevali plače preko raznih potnih nalogov in tako naprej, je pa druga zgodba. Tudi ti imajo zelo nizke pokojnine, ampak mislim, da so k temu prispevali tudi malo sami. Pokojninska reforma je pred vrati. Mislim, da so izhodišča dobro zastavljena, tukaj se bomo pogovarjali tako za naprej, predvsem za naprej, ker moramo vedeti, da ta vlada oziroma tisti, ki vlada in tudi dela pokojninsko reformo, ne more skrbeti samo za zdajšnje upokojence, ampak mora gledati tudi za generacije naprej. In to je tisto, kar je pomembno tudi pri tem, da se skrbi za vzdržnost pokojninskega sistema. Parcialni skoki z različnimi všečnimi populističnimi dodatki zadevo precej zamegljujejo. Kam smo pa prišli z zpizovskim zakonom, z vsemi temi parcialnimi spremembami, ki so bile dejansko fokusirana na določene skupine? Sistem je dejansko že težko obvladljiv tudi za strokovnjake, kaj šele za laike. Pokojninska reforma mora, kot sem rekel, skrbeti tako za vzdržnost pokojninske blagajne za naslednje generacije, mora poskrbeti za dostojnost pokojnin, tudi za naslednje generacije, in jasno, ne smemo pa pozabiti na tisti segment solidarnosti, za tiste, ki si skozi svojo delovno dobo pač niso mogli zagotoviti zadosti pogojev, da bi zdaj uživali v polni pokojnini. Tu pa jasno ne smemo pozabiti niti na invalidske upokojence, ki jih tukaj dostikrat malo zanemarimo. Tukaj gre za neko specifiko in jaz upam, da se bo s pokojninsko reformo tudi na tem segmentu naredilo nekaj. Dejansko se tega sistema nobena vlada prej ni lotila, vse spremembe so bile samo na pokojninskem delu, invalidski del se je pa zanemarjalo, zato imamo pač tam še bolj neprijetno situacijo, kot jo imamo na pokojninskem delu. Kar se tiče današnjega predloga, osebno menim, da gre dejansko za populističen predlog, ki si ga lahko privošči samo opozicija, in ne verjamem, da bi vse te predloge, ki jih zdaj opozicija vlaga, spravila skozi zakonodajni sistem, če bi bila pač takrat na oblasti ali pa če bi bila zdaj na oblasti. Tako da ta koalicija mora preveriti vse posledice vseh teh dejanj. In nič ne rečem, božičnica je bila lansko leto dejansko dana zaradi draginjske krize, ki je takrat bila na višku, in ni nujno, da tudi nekoč ne bo dana, ampak sistemske spremembe, spremembe zakonodaje

SDS):** Lahko se je ponavljati, ampak jaz verjamem, da od tistih, ki nas poslušajo, nikogar več ne boste prepričali. Sistemske spremembe, sedaj, ko se pripravlja pokojninska reforma – saj bodo te spremembe, če bodo potrjene, veljale do potrditve nove reforme. V čem je problem? Ali je problem v tem, da če predlog spremembe potrdimo, je vaš problem, ker smo ga predlagali mi v Slovenski demokratski stranki? Seveda je to problem. To pa ne. Lani, ko ste vi prinesli božičnico po proceduri, ko je bila seveda zakonsko sporna oziroma kršena konkretna zakonodaja od poslovnika do samega krovnega zakona, je bilo vse v redu, zdaj pa, joj, zdaj pa ne bi, ker to je pa vendarle opozicija prinesla in tega koalicija ne bo potrdila. Tako da se ne sprenevedati, da zdaj je pa neprimeren čas, ker je pa pred vrati pokojninska reforma. tudi to bo pokazal čas, če sploh je oziroma če jo bomo ugledali v začetku naslednjega leta. O tem, da se takrat, ko si na vladi, pa takšne spremembe s strani Slovenske demokratske stranke ne dogajajo. Jaz na žalost pač, glejte, ker eni ne poslušajo in me vlečejo za jezik, bom pa še enkrat vse ponovila, kaj je bilo narejeno v času prejšnje vlade. Ja, glejte, je potrebno, zaradi tega, ker ljudje pač, ko vas poslušajo, so nenadoma zmedeni, ker so dejstva povsem drugačna, kot jih vi tukaj trdite. Marsikaj se je naredilo v tistih dveh letih. V vaših dveh, polovica mandata je mimo – in mimogrede, to sovpada z mandatom prejšnje vlade –, še ni bilo pa nič narejenega. Je bilo pa dosti obljub. Pa razumem, treba je potovati, pa si spočiti, ampak glejte, tudi nekaj je treba narediti. Trije solidarnostni dodatki, v vsakem paketu so bili zajeti tudi upokojenci z bistveno višjimi zneski, kot jih vi obljubljate.

višje oziroma pod vašo vlado jih sploh ni, ne glede na to, da imate bistveno višjo stopnjo inflacije. Vi ste imeli stopnjo inflacije čez 10 % pa se hvalite, da ste uskladili za 5,2 % pokojnine. Glejte, eno leto nazaj, še v letu 2022, v prvi polovici, ko je še bila vlada Janeza Janše, je bila tako izredna uskladitev 3,5 %, kakor potem februarja še 4,4 % redna uskladitev ob 4,9 procentni stopnji inflacije. Tako da, glejte, če je vlada prava, če ima posluh za vse državljane, ne pač za določene privilegirane skupine, se seveda vse da. In sprejete in potrjene so bile tudi spremembe pokojninske zakonodaje. Tiste spremembe, za katere vi pač niste hoteli slišati. Zdaj seveda ne novi poslanci, ampak del vaše koalicije je pa vendarle sedel tukaj v parlamentu še v času vlade LMŠ in so zavračali te spremembe. In, ko smo prišli na vlado, smo jih potrdili.

javnofinančno vzdržnost. Zdaj mi pa nekaj povejte. Ali ste se kaj vprašali o javnofinančni vzdržnosti takrat, ko ste ustanavljali nova ministrstva, pa ko so se zaposlovali novi uradniki pa ko se je nakupovalo 13 tisoč računalnikov, s katerimi še zdaj ne veste, kaj bi oziroma ne ve vaša ministrica, pa navsezadnje takrat, ko se je saniralo energetske družbe, in to v času, ko imamo najdražje položnice v Evropi? A takrat vas pa nič kaj ni skrbela finančna vzdržnost ali pa finančna vzdržnost tistih, ki to plačujejo v državni proračun? To vas pa ne skrbi. Glejte, saj pač vedno ene in iste izgovore tukaj poslušamo, ampak saj na koncu že vsi vemo, kaj je osrednja srž problema. Ja, to, da znova predlaga Slovenska demokratska stranka. Ja in bomo vztrajali na tem, ob takšnem odnosu, ki ga imate do upokojencev. Bomo, ker eden se pa vendarle mora tukaj boriti za njih.

priznam, da nihče ne more ostati ravnodušen nad temi podatki. Dejstvo je, da pač v Sloveniji so upokojenci, ki živijo v revščini. To je dejstvo. Neizpodbitno dejstvo. Ne bom se prerekal, kdo je dal več dodatkov, kdo je dal manj dodatkov. Nekako jemljem trenutno situacijo tako, da so dodatki tisti, ki lahko rešujejo situacijo teh revnih upokojencev, ki pa so rezultat preteklosti. To ni rezultat te vlade, niti ni rezultat prejšnje vlade. Če vemo, kako se izračuna pokojnina, kakšna je ta doba izračuna, vemo, da so to desetletja nazaj, da pač so na današnje pokojnine vplivale odločitve izpred desetletij.

ki je odmerni odstotek dal na avtomatizem, da se je avtomatsko nižal iz nekih 80 plus navzdol. Imeli smo potem Vizjakov zakon, ki je ustavil ta avtomatizem, ampak je znižal s 76 % odmernega odstotka na 57 %. Ko smo govorili o Zujf – Zujf je zamrznil plače. Višina plače vpliva na pokojnino. To so vse razlogi iz preteklosti, zaradi katerih imajo danes upokojenci prenizke pokojnine. Kaj ima država na drugi strani kot nek institut, da lahko naslovi te nizke pokojnine? Imamo zajamčeno pokojnino. Zajamčena pokojnina za tiste s polno dobo – tukaj mogoče popravim, ker sta se šla, kdo ima bolj prav – ja, zajamčena pokojnina je bila, ne vem, nekih 680 evrov, v tem mandatu je šla na 748, ampak samo sekundo, v bistvu ni irelevantna, ne, ker kdor ima 40 let, se mu odmeri pokojnina od najnižje osnove, ki je 76,5 procenta povprečne plače v državi, in dobi 761 evrov, in to je tista najnižja pokojnina za 40 let dobe, zagotovljena, ta o čemer sta vidva o teh evrih, kdo ima bolj prav in kdo ne, pa je relevantna samo še za vdove, ki dobijo to zagotovljeno. In jaz mislim, da tukaj je bil nek korak naproti za vse tiste, ki imajo polno dobo. Kaj je še potem? Lahko si izboljšaš pokojnino s tem, da si podaljšuješ delovno dobo. Ne vem, vsako leto podaljšanja, mislim, da 3 %. Za te, ki nimajo polne dobe, tukaj v bistvu imamo socialno državo. Vemo, kakšna vsa prerekanja imamo vsakič znova, ko govorimo o denarni pomoči in varstvenem dodatku. Govorimo o vsem drugem, govorimo o nekih lenuhih, izkoriščevalcih, ne vem kaj, ne govorimo o ljudeh, ki so potrebni pomoči, ne govorimo o starejših, ki nimajo polne delovne dobe in jim to pomeni neko rešilno bilko, da lahko preživijo. In tudi tukaj je zdaj prvič v vsej zgodovini Slovenije izračun DS in varstvenega dodatka na višini izračuna minimalnih življenjskih stroškov. Do zdaj tega ni bilo,

zato da se je ljudi gnalo čim prej nazaj na trg dela. Ni se pa pomislilo na to, da je ta del vezan tudi z varstvenim dodatkom, ki se skladno s tem potem ne viša. Zdaj je ta varstveni dodatek na 712 evrih, kar je več kot zadnji izračun minimalnih življenjskih stroškov, enako denarna pomoč, ki pa je tam nekje, nekje 5 evrov, je razlike na kratkoročni. Imamo usklajevanja. spet neko prerekanje o tem, kdo je zagotovil, kaj je zagotovil, kdo je največ zagotovil, kdo ni. Mislim kako nam ni nerodno? Pač ja, 8,8 se je zagotovilo, lahko se pa tudi ne bi. Lahko bi preko Ziprsa, lahko bi preko kakšnega drugega zakona, tako kot se je v Zujfu urejalo, pa se je zamrznilo, pa se ni toliko dvignilo. Lahko bi. Imeli smo poplave, imeli smo krizo, ne vem, pač lahko b. In tukaj govorimo o pol milijarde evrih, je pomenil ta dvig. Na tem mestu bi omenil novo zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, ki je dodaten institut, ki bo naslavljal to. Ta socialna oskrba v domovih ne bo več plačljiva iz žepa, ostal bo samo hotelski del. To je, kar se mene tiče, pomembna reč in ima na koncu tudi širši vpliv na to denarnico upravičenca upokojenca in na koncu tudi ta ne bo več toliko izpostavljen tveganju vsakič, ko se bo dvignilo plače

Tukaj je ta srž problema, ker po navadi se politika poslužuje teh, ker so najlažje izvedljivi, najlažje jih vržemo na mizo. In jaz mislim, da bo vedno znova debata glede teh dodatkov. Tisto, kar pa je pomembno, je pa pokojninska reforma. Ampak je treba povedati, ja, pokojninska reforma bo naslovila zadeve za naprej. Vsi ti, ki ki imajo izračun pokojnine na račun preteklih sprejetih odločitev, bodo še vedno tam in politika bo imela še vedno možnost, da se prepiramo tukaj, kdo je dal več dodatkov in kdo ni dal. Jaz seveda tega ne bom podpr, kar ne pomeni, da se ne zavedam težke situacije upokojencev, sploh nekaterih. nekako ta predlog naslavlja zadeve tako, da tisti z najnižjimi na koncu dneva ne bi prejeli nič, ker bi se upoštevalo varstveni dodatek in bi se vse skupaj izničilo. Tako da jaz mislim, da ta vlada vseeno že s tem, kar sem naštel, naslavlja problematiko, se zaveda problematike, je pa seveda povsem legitimno tudi, da opozicija daje te predloge in da se o njih pogovarjamo.

ljudem ste uzakonili davek, nov prispevek za dolgotrajno oskrbo. Ja, plačevati ga bodo morali vsi, tudi upokojenci, ampak dejstvo je, da nimate ljudi, ki bi to izvajali. In dejstvo je, da ljudje bodo plačevali, nihče jih ne bo nič vprašal, tudi upokojence ne, in bodo morali prispevati, medtem ko bodo nego in oskrbo potrebovali, je ne bodo dobili. Tako da danes prodajati tukaj, kako se bo plačeval samo še en del storitev v domovih za starejše, drugi del pa ne – pa saj niti ne bodo prišli na vrsto. Vi ne uredite kadrovskih standardov in normativov zato, da bi se ljudje odločali, da se zaposlijo v domovih za starejše ali pa da tam sploh ostanejo. In zdaj tukaj govorite o tem, kako bodo kljub temu davku oziroma prispevku tudi upokojenci na boljšem. Ne bodo. Da ne govorim o tem, kar se dogaja pri pomoči na domu, tam bodo lahko prejeli tisti z najtežjo obliko 500 evrov po vašem zakonu. Veste, koliko so storitve za to na črnem trgu, ker kadra ni? 3 tisoč 500 evrov. Malo se spustite na realna tla pa se malo zamislite, kaj ste storili s tem zakonom o dolgotrajni oskrbi. S 1. 1. bi se morale izvajati pravice oskrbovalca družinskega člana. Se ne izvajajo. Ljudje so zapustili službe zato, ker so bili prepričani, da bodo na podlagi te pravice lahko oskrbovali svojega družinskega člana in bodo za to prejeli plačilo po tem zakonu, ki ga vi sedaj prodajate, kako je dober. In sedaj smo sredi junija in ti ljudje nimajo ničesar. Tako da vas lepo prosim, vsaj tokrat pri tej točki ne mahajte s tem, kaj ste vi naredili za dolgotrajno oskrbo.

midva lahko izhajava iz tega, da to bo izvedljivo ali pa da to ne bo izvedljivo. Zdaj pa jaz verjamem, da iz opozicije boste govorili in naredili tudi vse, da to ne bo na koncu izvedljivo, ampak dejstvo pa je, da pač ta nov zavarovalni steber bo omogočal to, da bodo ljudje plačevali manj za storitve, kot plačujejo danes. Danes s povprečno pokojnino v neki instituciji ne prideš čez, zato ker je pač tam izvzeta samo zdravstvena oskrba in se plačuje in socialni in hotelski del. S tem se bo naslovil še socialni del in iz tega bo oskrbnina nižja.

Predsedujoči, hvala za besedo. Glejte, danes se pogovarjamo o božičnici in ne vem, zakaj se danes pogovarjamo tudi o pokojninski reformi, čeprav vemo, da te reforme dejansko ni še nikjer, da bi bila predstavljena ali kakorkoli. Glejte, če bi upokojenci dobili oziroma po našem predlogu nekje od 75 do 230 evrov božičnice, če to primerjate potem mogoče s švicarskim modelom, veste, da je tudi v Švici, ki je na vrhu evropskega povprečja pokojnin, potem ne vem, zakaj

več. Če gremo še naprej k temu, da so dejansko slovenske pokojnine pod povprečjem Evropske unije, vemo, da je nekje na samem vrhu Islandija. naprej do evropskega četvorčka, ki ima najvišje pokojnine, potem pridemo do evropskega povprečja nekako od

so pokojnine tako visoke na zahodu, verjetno gre to pripisati tudi produktivnosti in večji dodani vrednosti, ki so jo na tem področju ali pa v tem segmentu ustvarjali upokojenci upokojenci nekje na zahodu, in pa na dogovornem gospodarstvu, recimo, mi spadamo pod spodnjo lestvico, to pomeni, da smo nekje na Balkanu, in dejansko so tudi naše pokojnine bistveno nižje. Ne vidim razloga, da bi se okoli tega toliko prerekali. Dejansko naši upokojenci živijo, pravzaprav več kot 130 tisoč upokojencev živi pod pragom revščine, dejansko. In če bi nekdo od teh upokojencev, ki danes prejema 650 evrov, recimo dobil 230 evrov božičnice, bi verjetno poplačal tam nekje decembra tudi kakšno položnico za nazaj.

ko bodo upokojeni, to pomeni, da se dejansko samo 30 % ljudi nekako strinja z višino pokojnine. Tudi tukaj ne vzdržijo neki argumenti, da ta božičnica ni potrebna.

da je starejši upokojenec ali pa starejši državljan nekako varen pred to revščino. Ampak dejansko bi še vedno zraven tega tudi lahko izplačali to božičnico, s katero bi si dejansko vsak upokojenec, ki je resnično nekje na najnižji pokojnini, tudi z neko božičnico popravil ta svoj letni proračun.

pokojnine v Evropi in pa da si vsak od nas oziroma upokojenec, ki resnično živi z nekimi 650 evri, zasluži to božičnico in da se bi mu v tem delu leta, ko je december, izplačalo, bi potem dejansko resnično bilo ali za kurjavo ali za neko zaostalo položnico. Jaz mislim, da je to

upokojenci svoje vnuke, obdelujejo tudi zemljo, vidimo jih takrat, ko obdeluje zapuščene površine, da nekako prispevajo v ta svoj proračun. Dajmo jih videti tudi zdaj, ko je potrebno podpreti naš predlog, da se božičnica izplača tem najbolj ranljivim skupinam, upokojencem. Hvala. **PODPREDSEDNIK DANIJEL KRIVEC:** Hvala. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade in predstavnica predlagatelja. Najprej ima besedo predstavnik Vlade, državni sekretar gospod Igor Feketija. Izvoli. Hvala za besedo. Težko se odzovem v tem kratkem času na vse, kar je bilo rečeno, pa večino mislim, da ste med sabo že malo več razčistili. Jaz bi mogoče samo ponovil bistvene točke. Takšen predlog, kot ga danes dajejo predlagatelji na mizo, torej dodatek k letnemu dodatku, imenovan božičnica, katerega višina se vsako leto določi v Zakonu o izvajanju proračunov, sam njegov obstoj pa v Zpizu, ki se lahko všteva v lastni dohodek prejemnikov socialnih transferjev, ni posebej smiseln ukrep. Kot rečeno, nekdo, ki ima najnižjo pokojnino v tej v tej lestvici, okrog 650 evrov – mimogrede, prejemniki pokojnin 650 evrov imajo v povprečju 26 let delovne dobe ta bi prejel dodatek v višini 230 evrov, ampak je odvisno od tega, kdaj bi vložil vlogo za svoje socialnovarstvene prejemke, torej za denarno socialno pomoč in varstveni dodatek. Čisto možno, da bi se mu toliko zvišal cenzus, da ne bi od tega imel nič. S tega vidika je mogoče predlog majčkeno nepremišljen. 2. točka, smo, kot rečeno, sredi zelo občutljivih pogajanj glede sprememb pokojninskega in invalidskega zavarovanja tako s socialnimi partnerji in še bolj z Evropsko komisijo. In če smo zdaj prišli do neke točke, ki je zlasti pri pogajanjih z Evropsko komisijo tam ravno pravšnja, zdaj noter en nepričakovan ukrep, ki stane po besedah predlagatelja nekje med 90 do 180 milijoni na leto, kar kot rečeno lahko pomeni tako skupaj z usklajevanji kakšno milijardo v petih letih, bi bil sila nezaželen moment v teh pogajanjih, tudi majčkeno neodgovorno – fajn je vedeti, koliko stvari stanejo, preden jih uvedemo, sploh če nismo prepričani, da bodo delovali za tiste, ki so jim v prvi vrsti namenjene. In še to, kar sem tudi že uvodoma povedal. Letni dodatek se je iz začetnega namena, ki je dodatek za rekreacijo, neke vrste regres za upokojence, da si lažje privoščijo dopust, sprevrgel oziroma spremenil v socialni korektiv, v tisto, kar omogoča upokojencem, da konec koncev plačajo položnice. In ja, s tega vidika bi bilo super dobiti še en bonus decembra, ko so položnice višje zaradi ogrevanja, pustimo ob strani kakšne potrošniške vzorce, ki jih mogoče ne bi spodbujali z državnimi ukrepi. Bi bilo dobrodošlo, ampak saj pravim, vprašanje, če je to učinkovito. Predvsem je pa vprašanje, ali to res želimo prepustiti vsakokratnemu Ziprsu. Taka pravica, mislim, mora biti dosti bolj sistemsko opredeljena pa ciljana na tiste, ki to res potrebujejo. Toliko,

državnega sekretarja, da pač tako kot že ničkolikokrat doslej, ko predlog sprememb demokratske stranke, pač koalicija najde tisoč in en razlog, zakaj ga ne potrditi, in pri tem jih niti ne zanimajo toliko zgodbe ljudi in vedno težji standard slovenskih upokojencev, ampak to je predlog opozicije in ga torej koalicija ne bo podprla. Nekoliko nerazumna izjava državnega sekretarja, da ta ukrep ni smiseln. Glede na dejstvo, da ste vi v koaliciji točno takšen ukrep predlagali pri potrjevanju sprememb proračuna za leti 2023 in 2024, torej koalicijski poslanci, zdaj vaš predstavnik na ministrstvu trdi, da ta ukrep ni smiseln. takrat ste kot koalicija očitno menili, da je to smiselno, da je to potrebno. Edina razlika med našim in vašim ukrepom je ta, da mi pač predlagamo, da na ta ukrep, torej na izplačilo božičnice, ne bi upokojenci čakali vsako leto, ali se bo vlada ali pa koalicija odločila, če jim ga dodeli oziroma izplača ali pa ne, ampak da bi bil tako kot letni dodatek avtomatsko sistemsko urejen v zakonu in izplačan z mesecem decembrom vsakega leta. Edino to je razlika. Vse ostalo glede vsebinskega ukrepa je pa popolnoma enako, kot ste takrat z manevrom, sicer ob kršitvi poslovniških in zakonskih določb, z amandmajem vi v koaliciji ob spremembi proračunskih dokumentov pripeljali v Državni zbor. Nasprotovanje s strani Vlade, da takšnih ukrepov ni dobro določiti v Ziprsu – mi v Slovenski demokratski stranki smo nekoliko drugačnega stališča, kajti določen je razpon. Zavedamo se vzdržnosti javnih financ in kondicije gospodarstva in torej, če bodo bodo javne finance v boljši kondiciji, se bo lahko določil višji odstotek, če ne , pa nekoliko nižji odstotek. Zato menimo, da je povsem dobro in sprejemljivo, da takrat, torej ko sta finančna klima in gospodarstvo dobro, tudi ljudje dobijo višjo izplačilo božičnice oziroma upokojenci v tem primeru, takrat, ko pa javne finance ne zadoščajo, pa nekoliko nižje. In tako je tudi temu sledil zakonski predlog. Zdaj, da ne bo potrjen, smo že tako navajeni, saj vedno, ko predlagamo karkoli, ki je dobro za ljudi, se pač ne gleda na cilj ali pa namen zakona na strani koalicije, ampak na to, kdo je predlagatelj.

koaliciji ali pa, če želite, z vladne strani za vse druge zadeve, navsezadnje tudi takrat, ko ste širili ministrska mesta in posledično zaposlovali nove uradnike na teh mestih. Dobili smo novo Ministrstvo za solidarno prihodnost, danes, kot pa smo videli, pa niti najmanj ne opravičuje svoje ustanovitve, saj tisti cilji, ki so si jih v osnovi zadali, niti niso bili realizirani. Nekateri, ki so pa bili, torej sprejetje novega zakona o dolgotrajni oskrbi, se pa sedaj pokaže, da ljudje od njega nimajo ničesar, pravice se jim ne izvajajo, se bodo pa očitno plačevali novi davki in prispevki. davki in prispevki. Spoštovani kolegi iz koalicije, prav bi bilo, da bi na tako pomembnih področjih, kot je pokojninski sistem, delovali tako, kot je delovala vlada v letu 2012, takrat, ko se je sprejemala pokojninska reforma, ki jo je v Državni zbor pripeljala vlada Janeza Janše. Prebrala sem vam magnetograme, kako so takrat složno v koaliciji in v poziciji znali stopiti skupaj, ker so vedeli, da gre za tako pomembno področje in so čutili neko odgovornost do državljanov, da pa vendarle sedijo tukaj v parlamentu zato, da sprejmejo najboljše rešitve za ljudi. In meni je žal, ko že dve leti v v mandatu te vlade Gibanja Svoboda gledamo prepucavanja in nenehne očitke s strani koalicije za vsak zakonski predlog, ki ga v opoziciji vložimo v zakonodajno proceduro. Z vaše strani pa zgolj obljube, tudi obljube o tem, kako se bo pokojninska reforma pripravila. Leto 2023 bo leto reform, imeli bomo štiri, Pa smo v letu 2024, pol leta je za nami, pa nobene reforme še ni. Jaz samo upam, da tako kot ste danes dejali, da bi bilo prav, da se pokojninska reforma ustvarja skupaj z opozicijo. Zdaj vi pravite, da ste tik pred tem, da se bo začelo usklajevati na Ekonomsko-socialnem svetu. Jaz upam, da boste pripeljali osnutek tudi do opozicije, pa ne tako, kot kot je vaša navada, da rečete, to je vsebina, zdaj lahko predlagate, ampak koalicija sprejela tega ne bo. To je po navadi vaš koalicijski manever. Bomo videli, kako bo potekalo za to pokojninsko reformo. Ne Ne glede na to, pa čeprav ste se danes vsi koalicijski poslanci izgovarjali na to, da trenutek ni primeren, da se takšne spremembe zakonodaje sprejema, ker pa ste vendarle v času, ko ste pripeljali predlog pokojninske reforme pred ekonomsko-socialne partnerje, je pa to eno navadno sprenevedanje. To je pa potrebno še za konec vendarle dodati, kajti ta predlog zakona nima prav nobene povezave s pokojninsko reformo. Če bi predlog zakona potrdili, sprejeli, bi naredili nekaj dobrega, in to je to, da bi v letošnjem letu decembra 2024 vsi slovenski upokojenci prejeli tudi izplačilo božičnice. Če boste potrdili v naslednjem letu pokojninsko reformo, bo pač potrjena, kakršna bo potrjena vsebina, ampak ne vpliva pa to na trenutno zakonodajo in na trenutne spremembe zakona, ki ga imamo trenutno v proceduri. se zdaj sprenevedati in zavajati, glejte, spoštovani kolegi iz koalicije, imejte vsaj toliko vesti pa povejte, da pač, ker ste leta 2023 predlagali, mi sedaj, ko mi želimo to malce bolj sistemsko urediti, pač tega predloga sprememb ne boste potrdili, ker je pač prišel s strani Slovenske demokratske stranke. In ja, na žalost, očitno kaže, da predlog ne bo sprejet. S tem pa boste pač žal vse slovenske upokojence prikrajšali za decembrsko izplačilo.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 Če želita razpravljati tudi predstavnica predlagatelja mag. Karmen Furman ter predstavnik Vlade, prosim, da se prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona; v tem primeru dobita besedo kot zadnja, in sicer najprej predstavnik Vlade in nato predstavnica predlagatelja. Prosim za prijavo.

če jih naslovimo, lahko rečemo, da pač razlika je, le da se pač po vašem predlogu ureja sistemsko, če bi pa ostalo tako kot je, pa je še vedno pač neka diskrecijska pravica, da se Vlada odloči, da to uvede. kar pa je bistvena razlika, je pa to, da bi se po vašem predlogu tudi ta zimski dodatek štel kot lastni dohodek, in bi se na podlagi tega znižale pomoči, ki so pomembne, in na koncu bi bila enačaj nič. Po tem, kar smo pa mi uvedli, pa se ta dodatek ni štel kot lastni dohodek in so imeli upokojenci polnega. Toliko samo za Mogoče samo še to, v gradivu ste navajali, da je, mislim da, 60 tisoč upokojencev, ki prejema pod 300 evrov. Tukaj mogoče samo razlaga – ne gre za starostne pokojnine, ampak je večina družinskih pokojnin, kar pomeni, da če je upokojenec dobival 800 evrov, umrl, njegovi potomci potem dobivajo toliko in do 300 evrov je ta del. Ne

Hvala za besedo, predsedujoči. V bistvu se danes sploh nisem imela namena oglasiti, smo pa slišali v triurni razpravi danes kar mnogo. Moji kolegi iz Gibanja Svoboda so povedali dejstva, mimo katerih pač enostavno ne moremo, zato se tudi v tem smislu ne bom ponavljala. Smo pa slišali zelo veliko populističnega natolcevanja in nepoštenega zavajanja upokojencev in zelo dosti obljub, ki bi jih naj imela stranka SDS, in to očita nam. Če pogledamo plakate iz leta 2018, volilne plakate stranke SDS, najdemo, to sta dva plakata/ pa bom prebrala: »Upokojencem z nizko pokojnino bomo vsako leto zagotovili božičnico v višini 500 evrov.« Naslednja: »Da bo starost lepa – 500 evrov božičnice.« Leta 2018 sicer niste prišli na oblast, ste pa prišli leta 2020. Imeli ste dve leti časa, da bi sistemsko božičnico uredili. In je niste, zdaj pa to očitate nam. Tako da, to bi bilo to, kar želim jaz povedati. Hvala lepa.

postregla Urad za makroekonomske analize in Statistični urad Republike Slovenije in so luč sveta ugledale, mislim da, kakšen mesec dni nazaj. Te statistike nam, kolegice in kolegi, povedo, da se je v zadnjih dveh letih, odkar se je začel aktualni mandat in ko je vajeti prevzela naša garnitura, draginja v tej državi okrepila. Če povem drugače, blaginje je v tem trenutku za običajne ljudi manj, kot je je bilo na začetku mandata. Ne pravim, da se od konca zadnjih parlamentarnih volitev do danes ni nič zgodilo ali pa, da se ni nič dobrega zgodilo, sploh ne, pravim pa, da se je veliko premalo proaktivno pristopilo k reševanju revščine. Prag tveganja revščine po zadnjih dostopnih podatkih je v enem letu skočil za 76 evrov in znaša danes 903 evre. To je največji skok v posameznem letu od leta 2005 naprej. Koliko znaša minimalna plača? 902 evra. En evro pod pragom tveganja revščine. Koliko znaša zajamčena pokojnina za polno dobo? 744 evrov oziroma čez palec 150 evrov pod pragom tveganja revščine. Ljudje imajo velik problem preživeti v tej državi. Pod ravnjo zajamčene pokojnine za polno dobo živi kar 40 odstotkov vseh upokojencev oziroma prejema tak dohodek. To je statistika, za katero se skrivajo resnični ljudje z resničnimi težavami, ki bodo na zimo morali izbirati med pašteto in kurjavo. Prav je, da se jim pomaga. Iz tega razloga bom predlog za obvezno božičnico podprl, čeravno mislim, da bi ga bilo potrebno prilagoditi. Kritike, ki so jih podali nekateri kolegi v smislu, da se zažira v varstveni dodatek in tako naprej, zagotovo zdržijo, ampak vendarle ta predlog je vložen v proceduro za prvo obravnavo. V nadaljevanju se ga lahko pošraufa, se ga lahko posodobi, se ga lahko spremeni. Mislim, da tudi predlagatelji s tem ne bi imeli nikakršne težave. Osebno bi sicer raje videl drugačen način odpravljanja revščine upokojencev, progresiven. Pa začnemo pri tistih z najnižjimi pokojninami oziroma če se pogovarjamo o v obliki nekih dodatkov, naj bodo ti dodatki odmerjeni glede na siceršnjo višino pokojnine. Tisti, ki imajo manj pokojnine, naj dobijo več, tisti, ki imajo malo višjo pokojnino, naj dobijo manj, tisti, ki imajo 3 tisoč evrov pokojnine, oprostite, oni pa ne rabijo nikakršnega dodatka. Statistične številke, ki je prag tveganja revščine, nisem uporabil samo za neko splošno ilustracijo, uporabil sem jo tudi zato, ker je zapisana v koalicijski pogodbi, ne sicer na trdo, je pa usmeritev zelo jasna, da želimo do konca mandata pripeljati najnižjo zajamčeno penzijo 10 % nad prag tveganja revščine. Kar pomeni, da bi se danes morali pogovarjati niti ne o kakšnih božičnicah, ampak o zajamčenih pokojninah, ki se približujejo že tisoč evrov. Nekaj časa sem upanje vlagal, polagal v pokojninsko reformo, ampak me vse informacije, s katerimi razpolagam in ki so tudi v javnosti, nič kaj dosti ne hrabrijo. Ker to, kar je, oprostite, je neoliberalna pokojninska reforma, ki želi ljudem naprtiti, da delajo še dve leti več v zameno za zelo marginalne popravke odmernih odstotkov. Jaz srčno upam, da ne bo prišel v parlamentarno proceduro, in srčno upam, da tudi ne bo sprejet. Mislim, da je potrebno zapopasti veliko bolj korenito. V prvi vrsti, ko se pogovarjamo o pokojninah, je potrebno odpravljati revščino upokojencev. Najlažje to naredimo z dvigom zajamčene pokojnine za polno dobo, z ustreznim dvigom vseh najnižjih pokojnin, ki so tudi pod tem zneskom in seveda s postopnimi progresivnimi prilagoditvami tudi vseh ostalih penzij. Kje dobiti sredstva, kje dobiti denar, boste vprašali. Vemo, kdaj se je začela vrtati luknja v našo pokojninsko blagajno. Takrat, ko so bili praktično prepolovljeni prispevki za delodajalce. Ta vir je, ta vir obstaja, lahko ga pokoristimo, nobene ekonomske težave ne bi bilo, če vemo, da je kapital samo v zadnjem letu zabeležil ...

(PS Svoboda):** Hvala lepa. Prej nam je bilo očitano, da uskladitve pokojnin nismo izvedli. Jaz bi samo spomnila na leto 2012, ko ni bilo uskladitve pokojnin, potem leta 2013 je bila neka uskladitev, in sicer za 60 centov, in potem leta 2014 spet ni bilo uskladitve, 2015 pa prav tako ne. Katera vlada je bila takrat? Naša ne. Vaša je bila. Lepo, da ste me spomnili tudi na dosežke prejšnje vlade. Naj spomnim, kaj se je dejansko dogajalo v prejšnji vladi. Kupili so se predragi covidni testi, družilo se je na razno raznih jahtah zdravstvenega dobavitelja, izgubil se je kamion mask tako, kot da je igla v senu, kupili so se robčki na elastikah namesto pravih mask, kupili so se respiratorji, ki ne delujejo, zapiralo se je ljudi doma, zaplinjalo se je ljudi in špricalo z vodnim topom, pred volitvami pa se je na veliko kadrovalo na ministrstvih. In zaradi tega smo mi prevzeli oziroma dobili prazen proračun. Še enkrat bi pa poudarila, razlika med našim zimskim dodatkom in pa vašo božičnico je ta, da naš zimski dodatek ne vpliva na denarno socialno pomoč in varstveni dodatek, vaša božičnica pa bi vplivala na to. KRIVEC:** Hvala. Moram vas opozoriti, da zaplinjanje ni pristojno, da se govori v tem državnem zboru, na to ste bili že v preteklosti opozorjeni. Ne gre za nobeno zaplinjanje. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Kolegice in kolegi, predstavniki Vlade! mislil, da nižje ne gre. Pa gre. Mi je pa bila všeč razprava kolega Mihe Kordiša, sva sicer na nasprotnih političnih bregovih, nisva sovražnika, ampak ima prav, pravilno razmišlja. Prihranil mi je nekaj sekund, da ne rabim ponavljati podatkov o pragu tveganja revščine. Četrt milijona, četrt milijona ljudi v tej bogati Sloveniji živi pod pragom tveganja revščine, in to v levi vladi. Zdaj, kaj se nam očita? Nek Zujf. To je za ponavljanje razreda. Tisti, ki si ne zna nazaj prebrati, kaj se je dogajalo. Mi smo decembra 2012 ustavili padanje pokojnin, narišite si grafe, saj to je osnovnošolska ali pa srednješolska naloga, kako so potem 2013 in naprej šle penzije navzgor. So šle navzgor, ker smo ustavili padanje pokojnin. Saj se spomnimo, še malo nazaj pa so bili referendumi in je kakšna vlada padla zaradi teh referendumov v zvezi s pokojninsko reformo in tako dalje. Ko smo v času covida prevzeli oblast, ker je Šarec puško vrgel v koruzo, nismo pozabili na starejše. Leto 2020 – seveda je bila izredna uskladitev pokojnin, približno 94 milijonov, pa redna letna uskladitev pokojnin, 172 milijonov, pa solidarnostni dodatek za upokojence, enkrat in dvakrat, vsakič po približno 70 milijonov, pa redni letni dodatek k pokojninam, kar je v letu 2020 zneslo dodatnih skoraj pol milijarde evrov – desna vlada. Zdaj pa govorimo o fantastičnem dvigu ljudi, ki živijo pod pragom tveganja revščine, v času leve vlade. In zapomnite si že enkrat, saj ta odmerni količnik, nihče ni nanj ponosen, nihče ni z njim zadovoljen, takrat je 57 %, nihče ni bil s tem zadovoljen, so pa to potrdili socialni partnerji, soglasno. In kaj je ostalo Državnemu zboru? Ja, nič, edino to, da soglasno ta spis podpre. To so zadeve, ki jih je treba ponoviti, če seveda kdo želi govoriti resnico. Če nimamo tega denarja, kot so tukaj finančni učinki, med 90 in 180 milijonov na letni ravni, potem nismo vredni, da se nam reče država.

7,5 milijarde ste dodatno obremenili te državljanke in državljane. Saj, tudi če delajo v gospodarstvu, kdo pa je tam? Ja, državljani. In zdaj ni tega denarja za upokojence. Naša država v primerjavi z izdatki na upravičenca, če pogledamo države Evropske unije, vsaj lansko leto je dala v povprečju samo 692 evrov, štirikrat manj kot Islandija, Luksemburg in Norveška, recimo. Ali smo mi štirikrat slabši? Prva pokojninska reforma, ki bi se morala zgoditi, pa je očiščenje pokojninske blagajne. Ampak za to nihče nima korajže. Tu je problem. Mi notri mečemo vse živo, kar še zdaleč ni pokojninska blagajna, kamor bi praviloma in ja, se stekajo prispevki iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ampak ta blagajna ima uporabnikov – veste koliko? Blizu sto vrst jih je, upokojenci so samo ena vrsta. Tu je problem. In 6, 7 milijard na letni ravni sedaj, ja, velike številke, toda mali zneski za upokojence. Zato je vedno več ljudi, neverjetno, pod levo vlado, vedno več ljudi, ki živijo pod pragom tveganja revščine. Kdor more, naj razume, jaz pač ne. Zato bom v prvem delu ta zakon podprl. Ja in se pridružujem kolegi Kordišu, dajmo potem v drugem branju modificirati ta zakon, če nam te številke niso všeč, saj zato smo tukaj v parlamentu. Pokažimo to dobro voljo, če resno mislimo. Pokažimo, pa naj pride minister za finance, naj pride generalni direktor Zpiza pa pove, kakšne možnost imamo. Vse pa je seveda odvisno od proračuna, ker proračun je tisti amortizer, če denarja zmanjka.

pomagam razumeti. Prag tveganja revščine je statistična kategorija, ki je opredeljena kot 60 % mediane plače v državi. In če se plače zvišajo, se posledično tudi prag tveganja revščine zviša. Pokojnine so pa posledica vsega tega, kar se je dogajalo v zadnjih 30 letih, tudi nizkih odmernih odstotkov, nizkih osnov, daljšanje referenčnega obdobja in tako naprej. In to se v enem letu ne bo prilagodilo, zato je naenkrat več upokojencev pod to statistično mero praga tveganja revščine. Toliko, da damo majčkeno kontekst temu. Kar zadeva pomislek »nimamo denarja«. Nihče ni rekel, da nimamo denarja. Jaz sem samo rekel, da če že imamo od 90 do 180 milijonov na leto na voljo, da jih dodamo v pokojninski sistem, da naj bi s tem poskrbeli za blaginjo predvsem najranljivejših, obstajajo mnogo učinkovitejši, bolj ciljani in zanesljivi načini, da to storimo kot pa način, ki kot rečeno, morda najranljivejšo skupino celo zaobide.

Če sem jaz prav razumela, torej denar je, samo volje ni, ker se je pa sedaj koalicija odločila, da ta ukrep pa ni najboljši, čeprav je pred enim letom sama pripeljala isti ukrep, ampak sedaj ga pač ne bi sistemsko uzakonila in pač nasprotuje, ker je predlog torej pripravila SDS. Spoštovani, tisti kolegi, ki ste razpravljali v smeri, da mogoče ni najboljše, da bi bilo treba predlog malce preoblikovati. Saj v Slovenski demokratski stranki nimamo nobenih ovir za to. Predlog je v prvem branju, se potrdi in potem se lahko seveda pripravijo tudi spremembe z amandmaji, če menite, da bi bil tako boljši in bolj sprejemljiv za koalicijo. Tega ne trdimo, ampak zdaj že vseskozi na tej točki poslušamo obračune s strani koalicije, kako populističen predlog in obljube in ne vem kaj smo pripeljali sedaj v zakon. In za piko na i tukaj vleti poslanka iz koalicije in maha s transparenti izpred treh, štirih let s stavkom, da mi tega nismo uzakonili. Ja, konkretno božičnice ne, smo pa dosti več naredili, celo več kot 500 evrov smo dali upokojencem s solidarnostnimi dodatki. Tisti z najnižjimi pokojninami, spoštovana kolegica, niso dobili 500 evrov, dobili so 900 evrov. Še več smo naredili, kot pa smo obljubili. In da ne govorim o vseh drugih spremembah, ker se bom znova podvajala pa čas mi leti. In druga kolegica, Gazinkovski, meni je to vaše navajanje precej otročje: »Ja, mi nismo, ne, ker tudi vlade leta 2014 pa 2015 niso.« Samo pri nečem ste se ušteli, tudi naša vlada ni bila leta 2014 pa 2015. Takrat so pa bili v vladi vaši koalicijski partnerji, konkretno stranka SD, in jo lahko vprašate oziroma jih vprašate, zakaj niso takrat usklajevali pokojnin. Takrat, ko smo bili na vladi mi, smo jih uskladili, redno po zakonu in tudi izredno. Leta 2012, kot je bil očitek, leta 2012 se je sprejela reforma, pokojninska reforma, ki je bila nujno potrebna, ki je bila sprejeta ob soglasju vseh, koalicije in opozicije, in takrat je tudi opozicija konkretno priznala, da je to še kako potreben ukrep, ki je preprečil nadaljnji padec pokojnin. In ja, to je bilo sprejeto takrat v času vlade Janeza Janše. Zdaj glede na vse vaše manevre in glede na to, kakšne razprave imate tukaj v parlamentu, zlasti takrat, ko se pride s kakšnim dobrim predlogom s strani opozicije,

ljudje so vam dali vedeti in tudi so pokazali sedaj na zadnjih evropskih volitvah, koliko zaupanja pa še imajo to v vašo vlado in v Gibanje Svobode. Bolj malo, ali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

V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Borutom Sajovicem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja gospodu Aleksandru Reberšku. Izvoli. Hvala lepa za besedo. Zdi se, da v Sloveniji odmevni primeri na koncu pogosto zastarajo, kriminalci pa tako za vedno obveljajo kot nedolžni. Tisti, ki so zares nedolžni, pa zaradi zastaranja ne dobijo zadoščanja v obliki oprostilne sodbe. Številni kriminalci denar očitno imajo, najamejo zgolj vrhunske odvetnike in potem se začne igra izčrpavanja. Ne dvigujejo pošte, serijsko vlagajo pritožbe, menjavajo odvetnike ali pa celo tako resno zbolijo, da se obravnav ne morejo udeleževati. Lahko pa igrajo košarko ali pa se sončijo na jahti. In ljudje vse to gledajo in si mislijo, splača se biti baraba. Eden od zadnjih takšnih primerov je bil Balkanski bojevnik. Zadeva je za zadnjega obtoženca dokončno zastarala februarja letos. Nekateri obtoženci so se pred tem pogodili s tožilstvom. Ker so se vsi vpleteni zavedali, da zadevi grozi zastaranje, so imeli seveda obtoženci zelo dobro pogajalsko izhodišče. En obtoženec pa je tvegal in krivde ni priznal ter enostavno počakal na zastaranje zadeve. Očitno se mu je izplačalo, danes je nedolžen in bo verjetno tožil državo za odškodnino za tri leta, ki jih je prebil v zaporu. Narobe svet. Iz Golobove vlade smo februarja slišali, da bo kazensko zakonodajo v delu, ki ureja zastaralne roke, popravila. Seveda je vse ostalo zgolj pri napovedih in obljubah. Nova Slovenija je že takrat napovedala, da daje vladi tri mesece časa, da sama uredi zadevo. Zgodilo se ni nič, minili pa so trije meseci, zato smo sami vložili novelo Kazenskega zakonika. Če bo sprejeta naša novela Kazenskega zakonika, zastaranj v tovrstnih kazenskih postopkih ne bo več. Kje je problem? Če poenostavim, v Sloveniji pri kazenskih zadevah zastaralni rok načeloma teče ves čas. Prof. dr. Miha Šepec, predavatelj katedre za kazensko pravo Pravne fakultete Univerze v Mariboru, je dejal: »Naš Kazenski zakonik je, kar se tiče zastaranja, katastrofalen. Zastaralni rok teče tudi, ko je zadeva na sodišču, ko je razpisana glavna obravnava, ko je vložena pritožba na višje sodišče, ko se zadeva vrne v ponovno sojenje na sodišče prve stopnje, in zadeva slejkoprej tudi zastara. Odvetniki in obtoženci so namreč zainteresirani za to, da postopek ovirajo na vse mogoče načine in uporabljajo najrazličnejše procesne trike.« Rešitev je po mnenju prof. dr. Šepca povsem enostavna – v Kazenskem zakoniku je potrebno dopisati zgolj en stavek, in sicer: »Ko se začne glavna obravnava na sodišču, zastaralni rok ne teče več.« Pika. Če poenostavimo, je zadeva podobno urejena na področju civilnih zadev, ko je zadeva enkrat na sodišču, zastaralni rok ne teče več. V Novi Sloveniji zato predlagamo dopolnitev drugega odstavka 91. člena Kazenskega zakonika, ki se glasi: »Zastaranje kazenskega pregona teče do začetka glavne obravnave.« Hkrati se ukine zastaralni rok za novo sojenje po razveljavljeni pravnomočni obsodbi. Ko je zadeva pripeljana že tako daleč, da se v njej začne sojenje, bomo dobili tudi dokončno vsebinsko sodbo: oprostilno ali obsodilno. Nič več skrivanja za zastaranjem. Tudi Specializirano državno tožilstvo v svojem letnem poročilu za leto 2023 opozarja na problematiko zastaranja na področju korupcije. Za večino kaznivih dejanj na področju korupcije veljajo desetletni zastaralni roki. Gre za težka kazniva dejanja, kjer je krivdo težko dokazati. Odvetniki ponavadi dosežejo zastaranje že z vložitvijo pritožbo na višje sodišče. Če to ne uspe, pa zadeva prav gotovo zastara pri ponovnem sojenju. Prof. dr. Miha Šepec tudi opozarja, da ima, zaradi kratkih zastaralnih rokov tožilstvo zvezane roke. Tožilci so prisiljeni, da se z obdolženci pogodijo za priznanje krivde pod izjemno milimi pogoji, kazni pa so smešno nizke. Tožilstvo se namreč zaveda dejstva, da bo kaznivo dejanje v nasprotnem primeru zastaralo in se na koncu vseeno raje pogodi za priznanje krivde tako, da se izreče vsaj minimalna kazen. NSi-jeva novela kazenskega zakonika bo trenutek resnice za slovensko politiko. Z zanimanjem bom spremljal, kateri poslanec in katera stranka bo podprla to spremembo. Jasno se bo videlo, komu v slovenski politiki je v interesu, da težka kazniva kazniva dejanja zastarajo, komu je v interesu, da se ne dviguje pošta, in komu ustreza, da v Sloveniji vse ostane točno tako, kot je. Državljani si zaslužijo odgovore. V Novi Sloveniji želimo zakrpati vse luknje, ki jih kriminalci uporabljajo, da se izognejo roki pravice. Zdi se, da zakoni danes veljajo za vse, razen za peščico. V Novi Sloveniji pa si želimo, da bi zakoni veljali za vse, in to brez izjem. Zato smo tudi predlagali to spremembo zakonika. Hvala. Za uvodno predstavitev mnenja dajem besedo predstavnici Vlade gospe Andreji Katič, ministrici za pravosodje. Izvolite. Hvala, spoštovani podpredsednik! Spoštovani poslanke in poslanci! Naj uvodoma najprej opozorim, da predlagatelji v uvodni oceni stanja in razlogih za sprejem tega predloga zakona, posledično pa tudi v predlaganih spremembah 91. člena KZ-1, spregledajo, da od uveljavitve novega KZ-1 v novembru 2008 slovenski sistem zastaranja kazenskega pregona in tudi zastaranje izvršitve kazni ne pozna več delitve na relativne in absolutne roke, ki so bili prej določeni v veljavnem Kazenskem zakoniku iz leta 1994. Sistem relativnih in absolutnih rokov za zastaranje kazenskega pregona je sicer še vedno uveljavljen, na primer v nemškem kazenskem zakoniku, vendar predlagatelji v primerjalnem pravnem pregledu zelo pomanjkljivo povzemajo tuje ureditve, kot je na primeru nemške ureditve podrobneje prikazano v predloženem mnenju Vlade k temu predlogu zakona. Iz mnenja Vlade izhaja tudi, da so predlagatelji nepravilno povzeli podobno nemško določbo. V skladu s predlaganim novim besedilom drugega odstavka 91. člena KZ-1 bi z začetkom glavne obravnave zastaranje prenehalo teči. Ob dejstvu, da predlagatelji predvidijo tudi črtanje ureditve v zvezi z rokom za novo sojenje in hkrati ne predlagajo vsaj prenosa te ureditve v procesni zakon, predlagana ureditev lahko pomeni, da bo zastaranje odpravljeno z začetkom glavne obravnave in bo potem postopek zoper storilce na podlagi pravnih sredstev lahko tehtal v nedogled. V uvodni obrazložitvi sicer predlagatelji zapišejo, da mora država biti sposobna uspešno procesirati vse, in s tem se lahko tudi strinjamo, vendar poudarjamo, da mora to storiti v razumnem roku v skladu s prvim odstavkom 23. člena Ustave in prvim odstavkom 6. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah. Če pa se postavimo na stališče, da 90. člen KZ-1 določa le absolutne roke za zastaranje pregona, obrazložitev predlagatelja takratnega predloga KZ-1 iz leta 2008 namreč v tem delu ne da odgovora, ki steče v vsakem primeru, namreč predlagane spremembe ne pomenijo nič, saj se bodo roki za zastaranje pregona iztekli ne glede na to, da bi po predlagani ureditvi tekli le do začetka glavne obravnave. vprašanjih rokov za zastaranje pregona in roka za novo sojenje je odločalo tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije, opisano v mnenju Vlade. Roki za zastaranje pregona tečejo do pravnomočne odločbe sodišča, potem pa mora biti določen poseben rok za primer razveljavitve na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije ali na Ustavnem sodišču Republike Slovenije, torej rok za novo sojenje po razveljavitvi pravnomočne sodbe tako, kot je sedaj določeno v 91. členu KZ-1. Predlog zakona torej ne upošteva različnih sistemov zastaranja kazenskega pregona in je glede vprašanja zastaranja kazenskega pregona in roka za novo sojenje po razveljavitvi pravnomočne sodbe pravnomočne sodbe nejasen in ne spoštuje ustavnosodne presoje Ustavnega sodišča Republike Slovenije glede roka za novo sojenje. Glede na vse izpostavljeno predlog zakona lahko pomeni nezastarljivost pregona storilcev vseh kaznivih dejanj, če so bili postopki pripeljani do začetka glavne obravnave, glavne obravnave, in posledično bi tako sodna presoja kot ustavnosodna presoja morala tolmačiti nejasne določbe v korist obdolžencev, kar pa ne more biti namen predloga zakona. Glede na navedeno Vlada predlaga, da poslanke in poslanci predloga zakona ne podprete. Ministrstvo za pravosodje pa konec leta načrtuje spremembe Kazenskega zakonika. Slišali smo predlagatelja, da je bilo to obljubljeno že v začetku leta, sama delam nekaj mesecev na tem, in v sklopu tega bomo tudi preučili spremembe glede določb o zastaranju.

Hvala za besedo, spoštovani predsedujoči. Spoštovana ministrica s sodelavcem, kolegice in kolegi! Predlog zakona temelji na analizi prof. dr. Mihe Šepca, predavatelja na katedri za kazensko pravo Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Dr. Šepec je komentiral zastaranje zadeve Balkanski bojevnik, ki se je za enega obtoženca končala z zastaranjem. Podal je oceno, da se je tožilstvo z drugimi obtoženci pogodilo, ker se je balo, da bo zadeva za vse obtožence v nasprotnem primeru zastarala. Opozoril je tudi na veliko pomanjkljivost pri ureditvi zastaranja kazenskega pregona v slovenski zakonodaji. Takole je rekel: »Naš zakon, kar se tiče zastaranja, je katastrofalen. Namreč, pri nas je ureditev taka, da zastaralni rok teče tudi po tem, ko je zadeva že na sodišču. Tega v drugih postopkih, recimo v civilnem, ni. Imamo zastaralni rok, ko je tožba vložena, ko zadeva pride na sodišče, zastaralni rok ne teče več, kar pomeni, da se bo zadeva vsebinsko razrešila. V kazenskem postopku temu ni tako. Ti roki kar še tečejo in seveda to da veliko iniciativo obrambi, da kar se da zavlačuje s postopki. In to se pravzaprav dogaja v praksi. Zbolevajo, ne pridejo na sodišče, se opravičujejo in potem jih lovimo, dokler ne zastara. In seveda zastaralni rok teče tudi še potem, če gre zadeva v pritožbo na višje sodišče. Višje sodišče vrne nazaj na prvo stopnjo in zadeva prej ali slej zastara.« Ob tem je podal tudi predlog za spremembo zakonodaje, in sicer, citiram: »Sprememba bi bila enostavna, samo eno vrstico v zakon bi vnesli in zastaranje ne teče, ko je zadeva na glavni obravnavi.« Nekatere države urejajo zastaralne roke procesno, kar pomeni, da jih lahko še s samim zakonom spreminjajo. Nekatere države imajo tako urejeno, da ko prvostopenjsko sodišče odloči, potem zastaranje, če gre to na višjo stopnjo ali pa nazaj, ne teče več. Tako da različne ureditve imajo. Ta naša je najbolj napisana ravno za obdolžence, ker seveda, če zadeva zastara, to pomeni za njih zmago. To je pravzaprav z njihovega vidika enako kot oprostilna sodba, ker pač veljajo za nedolžne. Torej, vredno razmisleka. Zato smo v NSi predlagali spremembo zakona, in sicer da zastaralni rok za pregon kaznivih dejanj od začetka glavne obravnave ne teče več. To pomeni, da pregon kaznivega dejanja v tem trenutku ne bi mogel več zastarati. Pogosto pa se zgodi, da Vrhovno sodišče po vložitvi izrednih pravnih sredstev razveljavi že pravnomočno kazensko sodbo. V teh zahtevah se začne novo sojenje. Trenutno je za to sojenje določen zastaralni rok pet let. In ta rok pet let je določila prejšnja vlada, pred tem je bil celo samo dve leti. Ko začne novo sojenje, lahko torej zastarajo tudi ponovno odprte zadeve, ki so bile že pravnomočne, kot je to bilo v zadevi Balkanski bojevnik ali v zadevi Patria. Če želimo, da se o vseh zadevah, o katerih se že začne glavna obravnava, tudi vsebinsko dokončno odločiti, potem moramo črtati ta zastaralni rok. Zato se s predlogom zakona hkrati tudi črta rok za novo sojenje po razveljavitvi z izrednim pravnim sredstvom ali z ustavno pritožbo. S tem se zagotavlja, da vsi kazenski postopki, ki so pripeljani že tako daleč, da se od njih začne glavna obravnava, ali so že celo presojeni z rednimi ali izrednimi pravnimi sredstvi, ne zastarajo, ampak se zaključijo z meritorno sodbo, obsodilno ali oprostilno. S predlogom se torej zasleduje cilj zmanjšanja zastaralnih kazenski postopkov ter večje število vsebinskih zaključenih kazenskih postopkov. V kazenskih zadevah, kjer se že začne glavna obravnava ali je zadeva celo že presojena z rednimi ali izrednimi pravnimi sredstvi, je postopek pripeljan že tako daleč, da je nedopustno, da sodišče o zadevi ne bi vsebinsko odločilo. Oseba, ki je pripeljana pred kazensko sodišče na glavno obravnavo, si zasluži, da se o njeni krivdi odloči, ne da odločitev obvisi v zraku. Drži, da zastaranje v pravnem smislu pomeni, da je oseba nedolžna, vendar je za to osebo v dejanskem smislu povsem drugače, če je oproščena z oprostilno sodbo. Edina skupina oseb, ki si zastaranje v teh primerih želi, so resnično obtoženci, ki so v resnici tudi krivi, saj se na tak način izognejo obsodilni sodbi in žal tudi kazni. Predlog je zato tako v interesu nedolžnega obtoženca, ki si vsebinsko zasluži odločitev, kot tudi v javnem interesu. V NSi smo pripravljeni na pogovor in na morebitne dopolnitve zakona, ki bi zasledovale ta cilj. To je že ministrica omenila in jo še enkrat prosim, da o tem razmisli.

Vsak zakon je pomemben, vendar so nekateri zakoni temeljni in si zatorej zaslužijo večjo mero pozornosti, predvsem pa previdnosti pri njihovih spremembah. Kazenski zakonik je temeljni akt kazenskega materialnega prava v Republiki Sloveniji, zato morajo njegove spremembe vselej biti premišljene. je vsaka sprememba kazenskega zakona zelo pomembna, je ureditev zastaranja kazenskega pregona in izvršitve kazni ena izmed najpomembnejših izmed pomembnih. Ustavno sodišče se je že večkrat izreklo, da ima zastaranje v kaznovalnih postopkih ustavnopravni pomen tudi z vidika pravne varnosti in načela zaupanja posameznika v pravo. Z vidika teh načel je namreč pomembno, da posameznik ni v negotovosti glede tega, v kakšnem časovnem obdobju lahko država posega v njegove pravice, posebej v njegove človekove pravice. In tudi po praksi Evropskega sodišča za človekove pravice je ponoven kazenski pregon po tem, ko je že nastopilo zastaranje in je bila s tem izključena kazenska odgovornost, v nasprotju z načeloma zakonitosti in predvidljivosti iz 7. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah. Predlog pred nami predvideva spremembe drugega, tretjega in četrtega odstavka 91. člena, po katerih je določeno, da, citiram: »Zastaranje kazenskega pregona teče do začetka glavne obravnave.« Konec citata. Rok za novo sojenje po razveljavitvi pravnomočne sodbe pa je črtan. Cilj predlagatelja je zmanjšanje števila zastaranih kazenskih postopkov ter večje število vsebinsko zaključenih kazenskih zadev. Trenutna ureditev, po kateri razlike med relativnim in absolutnim rokom za zastaranje kazenskega pregona ni, na kar opozarja tudi Vlada v svojem mnenju, določeni so tako zgolj absolutni roki glede na ureditev v prej veljavnem Kazenskem zakoniku, pa so roki za zastaranje pregona določeni še v daljšem trajanju, in je s tega vidika namen predlagateljev že upoštevan v veljavnem Kazenskem zakoniku. V nasprotju s svojim izdatnim citiranjem ureditve tega instituta v sosednjih državah, je predlagana rešitev površna, enoznačna in bi v praksi institut zastaranja sodnega procesa v resnici obrnila na slabše. Pa vendarle, ne slepimo se, tudi vsakoletna poročila Evropske komisije o stanju pravne države v Sloveniji kažejo, da težave seveda so. Tako recimo iz poročila za leto 2023 o učinkovitosti, skupno število nerešenih zadev se je sicer zmanjšalo, vendar se je trajanje sodnih postopkov podaljšalo in predstavlja izziv zlasti v zadevah s področja pranja denarja in korupcije. Torej kazenske preiskave, obtožnice in sodbe v zvezi s korupcijo, tudi v zadevah na visoki ravni, ostajajo na nizki ravni, kar vzbuja resno zaskrbljenost. Trajanje preiskav in sojenj, povezanih s korupcijo, pa je resen izziv. Predlagana rešitev po našem mnenju pa ne naslavlja ravno teh težav, ampak še več. Vlada opozarja, da bi lahko postopek zoper storilca po tem predlogu trajal v resnici v nedogled, ob tem pa obstaja možnost, da bo po desetletjih rezultat oprostilna sodba, pristojni organi pa bi domnevnega storilca, za katerega bi se na koncu lahko izkazalo, da je nedolžen, preganjali nerazumno dolgo. Predlog torej dejansko ukinja zastaralne roke. Navedeno kaže, da je pri tako pomembnem institutu potrebno njegove spremembe urejati premišljeno, izhajati pa je seveda potrebno iz analiz in strokovnih podlag. Ne dvomimo sicer, da je predlagatelj s predlogom želel izboljšati in pohitriti postopke, pa vendarle je spisal takšen predlog, ki bi porušil slovenski pravni sistem in bi brez dvoma padel tudi na ustavni presoji. Zato je potrebno, da spremembe pripravi stroka. Socialni demokrati ne bomo podprli sklepa, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. **PODPREDSEDNIK DANIJEL KRIVEC:** Hvala. Gospod Milan Jakopovič bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Izvoli. Hvala lepa, predsedujoči. Institut zastaranja je v sodobnih pravnih redih nepogrešljiv. Njegov temeljni namen v kazenskem pravu je časovno omejena pravica države do izreka kazenske sankcije in njene izvršitve. Jasno je, da je ureditev zastaranja v slovenskem kazenskem pravu pomembno družbeno vprašanje, ki mora slediti principom jasnosti in določnosti ter skladnosti ki mora slediti principom jasnosti in določnosti ter skladnosti z razlogi za zastaranje. V tem kontekstu se ne moremo izogniti težavam glede nejasnosti trenutka, relevantnega za začetek teka zastaralnega roka. Problem togega vezanja začetka teka zastaralnega roka na čas izvršitve kaznivega dejanja in učinkovanja institutov prekinitve in pretrganja zastaranja v sistemu zgolj absolutnih zastaralnih rokov in težave težave ureditve posebnega roka za novo sojenje v povezavi s težavo skrajnega podaljšanja zastaralnih rokov nedvomno vplivajo na zagotavljanje ustrezne pravne varnosti, saj so kazenskopravne norme tiste, ki kar najbolj grobo posegajo v temeljne vrednote in pravice posameznikov, zato mora biti ureditev instituta zastaranja jasna, določna in nedvoumna ter skladna s smislom zastaranja v kazenskem pravu, v nasprotnem lahko vodi do zlorabe uporabe kazenske represije. Izhajajoč iz te predpostavke je predlog spremembe Kazenskega zakonika, ki ga je vložila Poslanska skupina Nove Slovenije, v nasprotju z razlogi za staranje v kazenskem pravu. Razumevanje problemov, povezanih z definicijo zastaranja, zahteva razmislek o tem, čemu je kazenskopravno zastaranje pravzaprav namenjeno. Pomemben vidik zastaranja je tako odprava negotovosti glede razpleta kazenskega postopka, ki kot Damoklejev meč visi nad domnevnim storilcem vse od izvršitve kaznivega dejanja oziroma osredotočenja kazenskega pregona na konkretnega domnevnega storilca do zaključka kazenskega postopka. Pa vendar je država dolžna vzpostaviti ustrezne mehanizme, da storilce kaznivih dejanj doleti roka pravice. Če tega ne stori, bomo tudi v prihodnje priča zastaranjem tipa Patria, Balkanski bojevnik in podobno. V Levici smo prepričani, da je potrebno na področju zastaralnih rokov v kazenskem pravu vpeljati spremembe, a ne na način da zastaralni rok za pregon kaznivih dejanj od začetka glavne obravnave ne teče več. Vsak obdolženec ima pravico, da se postopek pred sodišči zaključi z meritorno sodbo, a na predlog Nove Slovenije spremembe Kazenskega zakonika tega ne rešuje, pač pa odpira vprašanje omejenosti kazenske represije države, za katero je Ustavno sodišče zavzelo stališče, da je pravica do poštenega sojenja temeljna človekova pravica, ki jo je dopustno omejevati, če je ta v skladu s splošnim načelom sorazmernosti iz 2. člena Ustave. V Levici smo prepričani, da se zastaranja ne smejo dogajati in da mora država zagotoviti varstvo pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, pri čemer država v pravice posameznika ne more posegati neomejeno in nesorazmerno dolgo.

hvala za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci, spoštovana ministrica ter ostali predstavniki! Danes je pred nami predlog spremembe Kazenskega zakonika, ki ga je v proceduro vložila Poslanska skupina Nove Slovenije. Predlagatelji v obrazložitvi predlagane spremembe 91. člena KZ kot ključno navajajo, da sprememba prinaša omejitev teka zastaralnega roka za pregon kaznivih dejanj, ki bi se pri vseh kaznivih dejanjih zaključili z začetkom glavne obravnave. To pomeni, da pregon s tem trenutkom ne bi mogel več zastarati, pač pa bi lahko trajal neomejeno, zato se predlagajo črtanje zastaralnega oziroma enotnega končnega roka za novo sojenje po razveljavitvi pravnomočne sodbe z izrednim pravnim sredstvom ali ustavno pritožbo. Sodišča bi tako v vseh primerih odločala meritorno, kar pomeni utemeljenost obtožbe, s čimer naj se zmanjšalo število zastaralnih kazenskih postopkov ter se povečalo število vsebinsko zaključenih kazenskih zadev. Predlog je po mnenju predlagateljev v interesu nedolžnega obtoženca, ki si želi vsebinske odločitve, kot tudi v javnem interesu. V skladu s predlaganim novim besedilom drugega odstavka 91. člena KZ bo z začetkom glavne obravnave zastaranje prenehalo teči, torej bo teklo le do začetka glavne obravnave. Predlagatelji predlagajo tudi črtanje ureditve v zvezi z rokom za novo sojenje po razveljavitvi pravnomočne sodne odločbe. Predlagana ureditev pomeni, da bo zastaranje odpravljeno z začetkom glavne obravnave in bo potem postopek zoper storilca na podlagi pravnih sredstev lahko tekel v nedogled. Dodatno je potrebno upoštevati v zvezi z navedbo o zmožnosti države, da uspešno procesira vse zadeve, še določbi tretjega in četrtega odstavka 91. člena, ki določata tek in pretrganje zastaralnega roka in v bistvu podaljšujeta že sedaj veljavne zastaralne roke. Zastaranje tako ne teče v času, ko se po zakonu pregon ne sme začeti ali nadaljevati, ali ko je storilec nedosegljiv državnim organom. Zastaranje pa se pretrga, če storilec v času, ko teče zastaralni rok, stori enako hudo ali hujše kaznivo dejanje, po pretrganju pa začne zastaranje znova teči. Predlagatelj v svojem predlogu primerja potek civilnih in kazenskih postopkov, kar ni pravilno, saj gre v kazenskih postopkih za najmočnejše posege v temeljne človekove pravice in svoboščine, ki imajo lahko za posledico tudi odvzem prostosti, nadzor zasebnosti, prepoved gibanja in tako dalje. Tudi utemeljitev predlagane spremembe, da se osumljenci z izmikanjem izognejo kazenskemu postopku, praviloma ne drži. »Zastaranje kazenskega pregona ne teče v času, ko se po zakonu pregon ne sme začeti ali nadaljevati ali ko je storilec nedosegljiv za državne organe,« tretji odstavek 91. člena KZ. Zastaranje teče naprej, ko je osumljenec državnim organom dosegljiv, rok za zastaranje kazenskega pregona pa se pretrga, če osumljenec ali obdolženec stori enako hudo ali hujše kaznivo dejanje, in po pretrganju začne teči znova. Zastaranje je inštitut kazenskega prava, ki po poteku določenega časa ne dopušča več obsodbe storilca kaznivega dejanja oziroma njegovega kaznovanja, pomeni ugasnitev, tako imenovano prenehanje pravice države do izteka kazenske sankcije ali njene izvršitve. Omejuje samovoljnost ali arbitrarnost države, ki ima na voljo le določen čas, da uvede, izvede in z izrekom ali izvršitvijo kazenske sankcije konča postopek zoper posameznika. Razlogi za tak institut so predvsem v tem, da izvedba kazenskega postopka ali izvršitve kazenske sankcije po preteku daljšega časa nima več specialnega učinka, kar pomeni odvračanje obsojenca od izvršitve novega kaznivega dejanja, začasna ali trajna izločitev iz družbe in tako dalje, in preventivnega učinka, kar pomeni, da se z javno moralo in družbeno obsodbo kaznivega dejanja in njegovega storilca želi vplivati na druge ljudi, da ne bi izvrševali kaznivih dejanj, utrjevanje zaupanja v pravni red, moralno, pedagoško učinkovanje, zadovoljitev in pomiritev javnosti. S potekom časa se otežujejo tudi možnosti dokazovanja in je nekatera dejstva težko ali celo nemogoče dokazovati. Povečuje se možnost pravnih zmot, zato tudi razlogi pravne varnosti govorijo v prid instituta zastaranja. Zakon razločuje med zastaranjem kazenskega pregona in zastaranjem izvršitve kazni. Institut zastaranja je splošno sprejet v kazenskem pravu, še zlasti v romansko-germanskih državah, in ga je mogoče šteti za civilizacijsko pridobitev. Celovito je urejen v 11. poglavju KZ-1, in sicer razločuje med zastaranjem kazenskega pregona, zastaranjem izvršitve kazni in zastaranjem izvršitve stranskih kazni in varnostnih ukrepov. Zastaranje je lahko zasnovano tako, da razločuje med relativnim in absolutnim zastaranjem, takšno ureditev smo imeli do leta 2008, ali tako, da ga določajo enotni zastaralni roki, trenutna ureditev. Kazenski zakonik, ki se je uporabljal do 1. 11. 2008, pa je razločeval med relativnim in absolutnim zastaranjem. Relativno zastaranje je mogoče ob izpolnjenih v zakonu določenih pogojih podaljšati, medtem ko absolutno zastaranje določa končne in nepodaljšljive roke, na katere ne vpliva ne mirovanje in ne pretrganje kazenskega pregona. Absolutni zastaralni roki preprečujejo, da bi bilo zastaranje odmaknjeno v nedogled, saj obvezno nastopi po preteku v zakonu določenega časa, običajno dvakratnega trajanja predpisanih relativnih rokov. Veljavni zakonik iz leta 2008 je uvedel enotni sistem zastaranja tako kazenskega pregona kot izvršitve kazni. Kazniva dejanja zastarajo v roku, ki je odvisen od narave predpisane kazni, zaporna ali denarna kazen, oziroma od višine predpisane kazni, ki je v sorazmerju s težo kaznivega dejanja, torej glede na nevarnost in škodljive posledice dejanja. Za kazniva dejanja, za katera je predpisana krajša zaporna kazen, torej lažja kazniva dejanja, so zastaralni roki krajši in obratno, za težja kazniva dejanja je kazen daljša, prav tako je daljši zastaralni rok. Maksimalni rok, določen v 90. členu, je 50 let za najtežja kazniva dejanja, najkrajši pa šest let za najlažja kazniva dejanja. KZ-1 je že tako dolge roke, ki jih je določal prej veljavni zakonik, še podaljšal. Opuščeno je razlikovanje med relativnimi in absolutnimi zastaralnimi roki, dolžina zdajšnjih enotnih zastaralnih rokov je enaka prejšnjim absolutnim in je s tega vidika namen predlagateljev v KZ-1 že upoštevan. V primerjavi z nekaterimi tujimi zakonodajami so že sedanji veljavni zastaralni roki nadpovprečno dolgi. S pravnomočnostjo sodbe naj bi prenehalo teči zastaranje kazenskega pregona in začne teči zastaranje izvršitve kazni. Ker obe zastaranji ne morete teči hkrati in je z drugim odstavkom 91. člena KZ-1 urejen položaj, ko je pravnomočna obsodilna sodba v postopku z izrednim pravnim sredstvom ali ustavno pritožbo razveljavljena in je za novo sojenje določen poseben zastaralni rok petih let, sprva dve leti, ki teče od razveljavitve pravnomočne sodbe, gre torej za izjemo od splošnega pravila o zastaranju kazenskega pregona iz 90. člena KZ-1. Izjema od načela, da kazenski pregon in izvršitev kazni zastarata zaradi poteka časa, je uzakonjena v določbi 95. člena KZ-1 o nezastarljivosti kazenskega pregona in izvršitve kazni. Kazenski pregon in izvršitev kazni ne zastarata za kazniva dejanja, za katera se sme izreči kazen dosmrtnega zapora, za kazniva dejanja iz od 100. do 105. člena tega zakonika, kazniva dejanja zoper človečnost, kot je na primer genocid, in tudi ne za ne za tista, za katera po mednarodnih pogodbah zastaranje ni mogoče. Izvršitev kazni dosmrtnega zapora ne zastara. Kazenski pregon za kazniva dejanja iz 170. do 173. člena ter drugega odstavka 174. člena, drugega odstavka 175. člena in drugega odstavka 176. člena KZ-1, kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, pa ni več dovoljen, če je od storitve kaznivega dejanja potekel čas, ki je enak trikratniku roka, ki ga za zastaranje kazenskega pregona določa prvi odstavek 90. člena. Zakonodajalec je vrednostno najbolj zavržne in težke delikte uvrstil med nezastarljiva kazniva dejanja, s čimer je vzpostavil ravnovesje med pravno varnostjo na eni strani in učinkovitim varovanjem kazenskopravno varovanih varovanih dobrin na drugi strani. Na vprašanje, ali je ureditev, ki dopušča neomejen tek kazenskega postopka, v skladu z Ustavo Republike Slovenije, je Ustavno sodišče odgovorilo v več odločbah. odločbi U-I-25/07 se je ukvarjalo z vprašanjem ustavne skladnosti 112. člena prej veljavnega Kazenskega zakonika in Zakona o kazenskem postopku, v nadaljevanju ZKP, ter ugotovilo neskladnost slednjega z Ustavo Republike Slovenije, ker v postopkih nove razsoje po razveljavitvi pravnomočne sodbe z izrednim pravnim sredstvom ne določa roka, v katerem bi moral biti postopek nove razsoje pravnomočno končan. Prav tako je Ustavno sodišče sprejelo stališče, da je Zakon o kazenskem postopku v neskladju z ustavo, ker ne določa roka, v katerem bi moral biti postopek nove razsoje končan. V razlogih odločbe je med drugim zapisalo, da postopek nove razsoje sam po sebi prinaša za obdolženca poseganje v njegove pravice, predvsem pa zanj pomeni stanje nadaljnje negotovosti glede konca kazenskega postopka. Za obdolženca, ki se znajde v postopku nove razsoje, namreč ni nepomembno, koliko časa bodo nad njim visele pravne posledice uvedbe kazenskega postopka. Zato z vidika pravne varnosti in načela zaupanja posameznika v pravo, 2. člen Ustave, zgolj to, da mora biti pravica iz 23. člena zagotovljena v vsakem posameznem postopku, torej tudi v postopku ponovne razsoje po razveljavljeni pravnomočni sodbi, ne zadošča za učinkovito varstvo obdolženčevih obdolženčevih pravic. Ureditev, ki dopušča neomejen tek kazenskega postopka, ni ustavno skladna. Glede na to, da je takšna ureditev ustavnopravno nedopustna, kar izkazujejo zgoraj naštete odločbe Ustavnega sodišča, moramo v Poslanski skupini Svoboda predlog spremembe Kazenskega zakonika, ki ga predlaga NSi, označiti za skrajno neprofesionalnega in tudi nevarnega. Neprofesionalnega zato, ker uvajati v tako kompleksne spremembe brez posvetovanja s pravno stroko, Državnotožilskim in Sodnim svetom ter drugimi deležniki enostavno ni odgovorno. Nevarnega zato, ker so tovrstne napake zakonodajalca, ki je z nekimi rokohitrskimi rešitvami posegal v materijo kazenskega prava, v preteklosti že povzročile zastaranje zadev, kot so na primer Balkanski bojevnik in Patria. Predsednica Odbora za pravosodje je zato tudi sklicala tematsko sejo Odbora za pravosodje, na kateri bo institut zastaranja obravnavan skupaj s sodstvom, tožilstvom ter drugimi pravnimi strokovnjaki in teoretiki. Sicer drži, da je veljavni KZ-1 potreben sprememb in dopolnitev, predvsem zaradi odprave notranjih neskladij. KZ-1 je na primer kljub uvedbi sistema enotnih zastaralnih rokov ohranil institut zadržanja in pretrganja zastaranja kazenskega pregona, ki sta značilna za potek relativnega zastaranja. Tovrstna ureditev že sedaj teoretično dopušča, da se lahko zastaralni roki za kazenski pregon neomejeno podaljšujejo, kar pomeni pretiran poseg v ustavnopravne pravice posameznika. Tudi zastaralni rok za novo sojenje po razveljavitvi pravnomočne sodbe je enak za vsa kazniva dejanja, teža kaznivega dejanja, ki naj bi odražala zahtevnost izvedbe predkazenskega in kazenskega postopka, pa sploh ni upoštevana, tako da so privilegirani storilci težjih kaznivih dejanj in obratno. Tudi pravnomočna odločba, sprejeta v postopku nove razsoje, je podvržena kontroli z izrednim pravnim sredstvom ali ustavno pritožbo. Ker določb o absolutnem zastaranju iz 9. člena ni mogoče uporabiti, se za obdolženca lahko nadaljuje stanje nadaljnje negotovosti. Zavlačevanje postopkov bi se lahko ob ukinitvi zastaranja kvečjemu še zavleklo, saj sodnik ne bi bil podvržen časovnim omejitvam, kar bi nato lahko reflektiralo v sesutju celotnega sistema in predvsem funkcije kaznovanja. Problem zavlačevanja postopkov je potrebno reševati z onemogočanjem zlorab postopka, hkrati pa je potrebno poskrbeti, da je kazenski postopek končan čim prej, v nekem razumnem roku ob upoštevanju ustavnih določb. Bi pa morda bilo smiselno razmisliti o tem, da se uvede nezastarljivost poleg za že obstoječe tudi za težka kazniva dejanja korupcije in gospodarskega kriminala funkcionarjev in gospodarstvenikov. Prav tako bi bilo pomembno, da se dosledno sankcionira sodnike ali tožilce, ki jim zadeve zastarajo brez utemeljenih razlogov in z dopuščanjem postopkovnih zlorab. K tovrstnim spremembam je potrebno pristopiti odgovorno in preudarno, ne pa populistično in rokohitrsko. Zato v Poslanski skupini Svoboda predloga zakona ne bomo podprli. Hvala lepa.

Zakon, ki je pred nami, ureja način zastaranja kaznivih dejanj oziroma bolje rečeno ureja, kdaj preneha teči zastaranje. Po predlogu, ki je pred nami, bi zastaranje prenehalo teči z dnem, ko se začne glavna obravnava. Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke vidimo predvsem napor predlagatelja, da bi v odmevnih primerih, ko v Sloveniji prepogosto pride do zastaranja, prišli do končne sodbe, pa naj bo oprostilna ali obsodilna. Vendar pa bi po drugi strani, kot izhaja tudi iz gradiva predlagatelja, v Sloveniji uvedli edinstven sistem, ki ga ne pozna nobena druga država, s katero je predlagatelj primerjalno opravičeval svojo predlagano ureditev. Vendar se na drugi strani spričo neučinkovitosti pravosodnega sistema, sploh v odmevnih primerih, zdi predlog še kako na mestu. Prejšnji teden smo na Odboru za pravosodje slišali, da je skupno število obsodilnih sodb tožilstva nekje v okviru 88 %. Seveda verjetno v to niso všteti odmevni primeri, ki se za državo oziroma tožilstvo, ki nastopa v njenem imenu, praviloma končajo na način, ki ni obsodilna sodba. V nekaterih primerih zamolči tožilstvo, ki prepozno vloži obtožnico in so dokazi po samem zakonu izločeni, na drugi strani pa imamo primere, ko zaradi neodločitve sodišč primeri zastarajo. In potem še danes tu v parlamentu poslušamo očitke na račun takih primerov, ki se zaradi zastaranja niso končali s sodnim epilogom. Po našem mnenju načrtno, da se še danes, pač ko je to potrebno, te zadeve privleče na dan, da se nekoga diskreditira. Iz gradiva predlagatelja je na primer razviden primer Italije, da se, če obdolženec zahteva vsebinsko odločitev sodišča, le-to ne more sklicevati na zastaranje. Vendar pa je potrebno poudariti, da je v osnovi institut zastaranja vezan na zaščito posameznika, da ga država, ki ima na voljo ves svoj represivni aparat, ne more preganjati v nedogled. V luči povedanega bomo v naši poslanski skupini predlog sklepa, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo, v tej fazi podprli, med obravnavo na matičnem delovnem telesu pa vložili amandmaje, ki bodo predvsem v luči tega, da bodo lahko obtoženi, ki so mnenja, da jim gre oprostilna sodba, zahtevali, da se le-ta izreče. Hvala. Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Najprej dobi besedo predlagatelj gospod Reberšek. Izvoli. Hvala lepa za besedo. Potem ko sem slišal zdaj mnenja Vlade, ministrstva, ministrice in stališča vladnih poslanskih skupin, lahko rečem, da sem razbral, da si želite, da se na tem področju ničesar resnega ne spremeni. Se pravi, nič resnega se pod to vlado, pod to koalicijo, kot kaže, ne bo spremenilo. Želite si, da bi ostalo bolj kot ne tako, kot je, se pravi, da se bodo lahko kriminalci, tako kot so se do zdaj, izognili sojenju prek zastaralnih V preteklosti sem v tem hramu demokracije videl že marsikateri zakon, ki ste ga kozmetično popravili, šlo je zgolj za kozmetične popravke. Ta zakon, ki ga imamo danes na dnevnem redu, na mizi, pa prinaša preprosto, ampak zelo učinkovito rešitev z enim samim stavkom. In sicer, glavno načelo našega predloga je, nekomu, ki se me začne soditi, se mu mora tudi končati soditi. O tem sploh ne bi smeli razpravljati Rešitev je zelo preprosta. Spreminjamo, kot sem že prej povedal, samo en člen, in sicer ko pride zadeva tako daleč, da se začne glavna obravnava, bo sodišče moralo dokončno odločiti o krivdi zadeve, od te točke naprej pa zadeva na sodišču ne bo več mogla zastarati. Za to gre. Kriminalci bodo morali za svoja dejanja odgovarjati. Nič več jim ne bo pomagala zloraba tega postopka, zavlačevanje in pritožbe za vsako stvar – saj sami spremljamo v medijih, kako to poteka – saj ne bodo več mogli računati na zastaranje. Treba jim je vzeti gorivo. Danes sem poslušal poslance koalicije pa vlado, kaj vse je pri našem predlogu narobe. Veste, kaj je narobe? Da vi v vladi Roberta Goloba, v koaliciji nočete odločno nad kriminalce in sedaj iščete vse mogoče izgovore, kako tega zakona ne podpreti in za to, da bomo še naprej spremljali primere, kot je bil recimo Balkanski bojevnik. Pa ne gre zdaj samo za Balkanskega bojevnika, državljani bi si enostavno zaslužili resnico in dokončno odločitev tudi v drugih primerih. Naj se spomnim samo nekaj najbolj odmevnih: zadeva Patria, zadeva Novič, zadeva dodatkov za stalno pripravljenost, zadeve stavbe NPU, zadeva Satex, zastaral zastaral je del očitanih kaznivih dejanj Jankoviću v zadevi Stožice, zadeva Zbiljski gaj, zadeva Rotnik glede krive ovadbe, zastarali so nekateri primeri v zdravstveni korupciji, zlate palice in tako dalje in tako dalje. Človek ne more več tega mirno gledati. Mi smo prisluhnili stroki, ki je ne zanimajo samo pravice obtožencev, ampak tudi, kako priti do končne odločitve, oprostilne ali obsodilne, ter kako kriminalcem preprečiti izigravanje, zavlačevanje in končno zastaranje. Seveda smo kot stranka dialoga pripravljeni tudi na to, da bi v drugi obravnavi na odboru poiskali morebitno skupno rešitev glede zastaranja, v boju proti kriminalcem. Morda bi lahko poiskali soglasje glede rokov za novo sojenje, tako da bi bili bistveno daljši, kot so sedaj. Se pravi, da bi bilo praktično nemogoče računati na zastaranje zadeve. Rešitve so, ali imate v koaliciji, v Vladi željo, je pa nekaj drugega. Pravite, da želimo predlagano rešitev uveljaviti brez posveta s stroko, sem prej slišal. To nikakor ne drži. Danes je zgolj prva obravnava predloga novele, torej splošna razprava, do konca obravnave se lahko dogovorimo tudi za javno predstavitev mnenj in k strokovni razpravi povabimo celotno strokovno javnost. Prav tako lahko pri drugi obravnavi zagotovite sodelovanje strokovne javnosti, ki bo skupaj pripravila rešitev za uresničevanje ciljev iz tega predloga zakonov. Če človek vidi cilj, bo našel tudi pot, če bo želel braniti te kriminalce, pa bo našel kup enih izgovorov. In jaz sem danes poslušal številne izgovore. Pravite, da je predlog neprofesionalen, celo sem prej slišal, da je predlog nevaren, tamle s strani poslanke Svobode. Poslanka Andreja Živic lahko stokrat ponovi, da je predlog neprofesionalen, ampak dejstvo ostaja, da je predlog novele nastal iz predloga iz kazenskopravne stroke na univerzitetni ravni. Se opravičujem, univerzitetnemu profesorju kazenskega prava dr. Mihu Šepcu enostavno zaupam bolj kot poslanki Svobode. Enostavno. Poslanka Svobode je tudi rekla, da bi bilo v praksi potrebno tožilce in sodnike, ki slabo vodijo postopke, kaznovati. Se strinjam in tudi čakam, kdaj boste prišli s tem predlogom zakona. To pa ne pomeni, da bi morali tudi dovoliti kriminalcem, da se pravici izognejo z zastaranjem zadeve. Ena rešitev seveda ne izključuje druge. Dajmo hkrati uvesti sankcije za sodnike in tožilce, ki zavirajo postopke, ter rešiti naš katastrofalni sistem zastaranja. Kot sem prej rekel, če bomo mi videli cilj, če bomo imeli interes te kriminalce zapreti, bomo mi našli pot do tja, če ne, boste pa našli tisoč in en izgovor, ki sem ga zdaj tudi slišal. Državljankam, državljanom pa sporočam naslednje. Imate samo dve možnosti: da verjamete meni, da verjamete predlogu Nove Slovenije in da verjamete profesorju dr. Mihu Šepcu, predavatelju Katedre za kazensko pravo Pravne fakultete Mariboru, za preprečitev izkoriščanja zastaralnih rokov ali pa imate drugo možnost, da verjamete vladi, da verjamete ministrici Andreji Katič, da verjamete Meri Hot, Milanu Jakopoviču in Andreji Živic, ki zagovarjajo, da ostane pregon kriminalcev takšen, kot je sedaj. Samo ti dve možnosti obstajata, drugih možnosti ni. Če predlog Nove Slovenije danes ne bo podprt, vam zagotavljam, da boste v medijih še naprej gledali iste zgodbe in izkoriščanje zastaralnih rokov, kot ste jih gledali do sedaj. Mi v Novi Sloveniji smo predlagali konkretno rešitev, da bi te barabe, ti kriminalci za svoja dejanja odgovarjali in da ne bi mogli izkoriščati našega sistema. Ampak v Državnem zboru nimamo večine, večino ima nekdo drug, in od njih bo zdaj to odvisno, ali bomo še naprej gledali Balkanskega bojevnika, Patrio, Zorana Jankovića in Stožice, kako ti primeri zastarajo. Zagotavljam vam, da bo zastaral tudi tudi TEŠ6, ki zastara leta 2029, če nekih konkretnih stvari mi danes ne bomo naredili. Zdaj se moramo odločiti, ali smo na strani resnice, pravice ljudi, naroda ali pa smo na strani kriminalcev. Druge možnosti enostavno tukaj ne vidim. Do zdaj zastaralni rok teče, ko je zadeva na sodišču, kar je noro, neumno. Rešitev pa je, in to rešitev predlagamo v Novi Sloveniji: zadeva ne more več zastarati, ko se začne glavna obravnava. Toliko zaenkrat pa se bom javil še kasneje. Hvala.

da naj nam ne polaga besed v usta. Če je kaj narobe razumel, mu bomo z veseljem kolegice pojasnile. Razumem, da niste pravnik in da vam je težko razumeti pojem zastaranja, kaj kaj pomeni, ampak vljudno naprošam, da ne polagate svojih populističnih prijemov na naše znanje. Torej, ne nas obtoževati nečesa, če zagovarjamo strokovne rešitve. In vljudno naprošam, da se ga opozori, da ni potrebe po žalitvah kolegic, kolegic, ko razlaga gradivo, ki ga je predlagal, ki pač nima strokovne podlage in ne prenese strokovne presoje. Od ministrice do kolegic poslank, vsako, ki je imela stališče, je razžalil in nam polagal v usta besede, ki jih nismo izrekle. Me ne zagovarjamo kriminalcev. Hvala. Mislim, da ste ga v svoji razpravi že opozorili, tako da ne rabi še z moje strani opozorila. Slišal je vašo razpravo. Naslednja je želela besedo gospa Andreja Katič. Hvala. Tudi sama se moram oglasiti. Mogoče prej v uvodu nisem bila dovolj direktna. Novela leta 2008, ki je uvedla to spremembo glede zastaralnih rokov, je bila novela ministra Šturma, vašega ministra. In ko ste očitali levosredinskim vladam, vse spremembe kazenske zakonodaje – eno tudi skupaj z vami, verjetno se gospod poslanec tega ne spomni – so pripravljale levosredinske vlade. Jaz sem pripravljena iskati rešitve, to sem v svojem preteklem mandatu že pokazala, ko sem skupaj z vami v letu 2020 modificirala novelo glede podaljšanja zastaranja kazenskega pregona za kazniva dejanja od člena 170 do Ne boste pa mi polagali besed v usta, tako kot je povedala kolegica Meira Hot, da branim kriminalce. Tega si ne bom dovolila. Predlagali bi modifikacijo, če bi bil ta člen dovolj dobro napisan, da bi lahko naredili tako, da ne bi bilo res na koncu bolje za kriminalce. Napovedala sem tudi, da predlagamo širšo spremembo Kazenskega zakonika. Povabljeni boste k usklajevanju tako kot v preteklosti, takšen je moj način dela. In takrat bomo tudi primerno naslovili zastaranje, ker je potrebno sprememb.

Hvala lepa za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovana gospa ministrica, drage kolegice in kolegi! Najbrž se vsi strinjamo s tem, kar bom povedal, ker navadno začnem s skupnimi točkami, in to je, da je zaupanje v naš pravosodni sistem zelo nizko. Ne rečem, da je na dnu, ampak da je zelo nizko. Nihče ne ugovarja, torej se strinjamo. Tudi poročilo, ki ga je Evropska komisija pred nekaj dnevi, štirimi dnevi predstavila na zasedanju Sveta Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve, predstavlja nek pregled stanja na področju pravosodja v državah članicah Evropske unije. Zelo koristno, da se primerjamo, kje smo v primerjavi z drugimi članicami, kje smo boljši in kje smo slabši. Kjer smo boljši, smo tudi boljši, bravo, kjer smo slabši, se moramo popraviti. In za to je tukaj poklicana zakonodajna veja oblasti. Pregled stanja vsebuje podatke o učinkovitosti, kakovosti in neodvisnosti nacionalnih pravosodnih sistemov držav Evropske unije. Verjamem, da bo kmalu ta materija na pristojnem odboru v obravnavi. Dejstvo pa je, da Evropska komisija poudarja potrebo po nadaljevanju reform, ki bodo izboljšale kakovost, učinkovitost in neodvisnost slovenskega pravosodnega sistema. Nadaljevanje reform. Okej, zdaj bo kdo rekel, ja saj še nismo začeli. Me ne briga, ampak dajmo nekaj narediti. Morda Evropska komisija ne ve, da še nismo začeli, ampak to zdaj ni point. Priznam, da sem tej temi zelo previden, kar zadeva razpravo. Ne bi si rad prislužil še kakšnega pisma visokih predstavnikov slovenskega pravosodja, sem ga dobil od predsednika Vrhovnega sodišča, predsednika Sodnega sveta, podpredsednice Slovenskega sodniškega društva, pa niti nisem predlagatelj ustavnih sprememb. Ampak sem dobil pismo, ki ni ravno prijetno. Zakaj? Sodna veja oblasti nad zakonodajno – no, tega Evropska komisija ne ve, ampak pustimo to, zdaj ni tema. Tema pa je ta današnji zakon, kjer ne želimo politikantskih razprav, prepirov med koalicijo in opozicijo, ampak v dobri veri predlagamo rešitev, ki jo je predlagala stroka. Ali kdo upa reči, da ni stroka to, kar je kolegica dr. Vida Čadonič Špelič citirala in bom v nadaljevanju še enkrat ponovil? Okej, v redu. Predsednica Državnega zbora – ker vas niso slišali državljanke in državljani – bo o tem govorila, ali je to stroka ali ni. Dejstvo je, da smo med državami Evropske unije, kar zadeva korupcijo in pranje denarja, na dnu. Smo na dnu. Korupcija torej v tej državi dobro uspeva, pranje denarja ravno tako. Dobri pa smo, da ne bom samo kritičen, pri varstvu pravic potrošnikov. Malo sem ciničen, najbrž je košarica svoje naredila, ali ne? Ampak kakorkoli že, kot smo že povedali in bomo še najbrž nekajkrat, ker »repetitio mater studiorum est«, predlog zakona temelji na analizi, ki jo je v oddaji Odmevi na Televiziji Slovenija 13. februarja letos podal profesor dr. Miha Šepec, predavatelj Katedre za kazensko pravo Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Dr. Šepec je bil povabljen na omenjeno televizijsko oddajo, odmevno oddajo Odmevi, in je komentiral zastaranje v zadevi Balkanski bojevnik, ki se je

»samo eno vrstico v zakon bi vnesli – da zastaranje ne teče, ko je zadeva na glavni obravnavi.« Po domače rečeno, ko se zgodi kaznivo dejanje, se ura vklopi in teče. Ko se začne glavna obravnava, se ta ura ustavi. Tako kot pri šahu, to vsi obvladamo. Pri nas pa ne. In zato pride do zastaranja takšnih primerov, kot je Balkanski bojevnik, in zato prihaja do izjemnega nezaupanja državljank in državljanov v pravosodni sistem, ki ta pravosodni sistem plačujejo in ga bodo v bodoče še bolje plačevali. Zdaj bi bilo tukaj zanimivo soočenje, pa nisem urednik Odmevov pa nikoli ne bom, ne smem se vtikati v uredniško politiko, bi pa bilo zanimivo, da bi soočili zdaj nasprotnike tega, kar profesor dr. Miha Šepec predlaga. Pa da sem bolj konkreten, da v Odmeve povabijo imenovanega profesorja in predstavnika koalicije, ki temu nasprotuje, kogarkoli že. že. Želeli smo narediti nekaj dobrega, en majhen korak v smeri, da se zaupanje v slovenski pravosodni sistem izboljša. Morda in gotovo je, da tekst, ki smo ga pripravili ni idealen. Zato imamo prvo obravnavo in jutri ne bomo glasovali o zakonu, glasovali bomo o sklepu, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. Mogoče samo na kratko nekaj komentarjev oziroma odgovorov na navedbe oziroma mnenje Vlade, ki so ga seveda spisali na Ministrstvu za pravosodje. Ne drži, da predlog zakona dejansko ukinja zastaralne roke. Zastaralni roki do glavne obravnave veljajo tako, kot so veljali do sedaj, in se nikakor ne ukinjajo, kot to zmotno trdi Vlada. Druga trditev oziroma naš odgovor. Trditve Vlade, da z našim predlogom postanejo določbe o nezastarljivosti določenih kaznivih dejanj brezpredmetne, enostavno ne držijo. Sistem zastaranja je do glavne obravnave povsem enak kot do zdaj. Kot ugotavlja Vlada, ta sprememba velja zgolj za primere, ko se glavna obravnava šele začne. Ko se glavna obravnava še ne začne, pa imajo določbe o nezastarljivosti določenih kaznivih dejanj še vedno svoj dosedanji pomen in namen. Zato ostajajo te določbe del zakonika kot doslej in nikakor niso brezpredmetne. Vlada se sklicuje na odločbo Ustavnega sodišča z dne 11. septembra 2008. Ustavno sodišče je takrat določilo ureditev, da mora biti postopek nove razsoje pravnomočno končan najkasneje v dveh letih po razveljavitvi pravnomočne sodbe. Ja, gre za odločbo Ustavnega sodišča, ki je prav najbolj odgovorna za ureditev, ki je omogočila različna zastaranja, tudi v zadevi Balkanski bojevnik. Rešitev, kot jo je v tej zadevi vzpostavilo Ustavno sodišče, se ni izkazala kot najbolj posrečena. Pravni in družbeni razvoj je pokazal, da potrebujemo nove rešitve. Verjamemo, da bi Ustavno sodišče pri ponovni oceni tega področja to upoštevalo in najbrž odločilo drugače. Vseeno vabim k razmisleku, da Predlog zakona o spremembah Kazenskega zakonika spustimo v drugo obravnavo, tam bomo lahko soočili strokovno javnost, ne pa da ga zdaj kar na politični ravni vržemo izključno zaradi tega, ker ga je predlagala opozicijska stranka. Pohvalno pa je, kar je napovedala ministrica, sem že neučakan – da bo prinesla paket sprememb zakonov, tudi, če sem prav razumel, Kazenskega zakonika, in to do konca leta.

o materialnem kazenskem pravu, o procesnem kazenskem pravu. Še manj oziroma nič ne vedo o zgodovini razvoja kazenskega prava. Ali vi veste, kako se je razvijalo kazensko pravo, kakšno je bilo recimo v 18. stoletju pa 19. stoletju? Pa morda, kakšno je bilo kazensko pravo v času nacizma? Jaz mislim, da vi ne veste o tem popolnoma nič, spoštovani predlagatelj. Popolnoma nič … / oglašanje iz dvorane/ Ne govorim vam, govorim predlagatelju, ki sedi za vami. No potem bom pa imenovala. Gospod Reberšek mislim, da ne ve popolnoma nič. In verjetno ne ve, čemu je sploh namenjen institut zastaranja, in verjetno tudi ne ve, da je institut zastaranja pravno-civilizacijska pridobitev. Pravno-civilizacijska pridobitev. Nekaj podobnega kot recimo človekove pravice in temeljne svoboščine, ki nam jih ni bog podelil na Zemljo, ampak smo se za njih ljudje borili. Tudi za kavtele v kazenskem postopku so se ljudje borili. Ena od teh kavtel je seveda institut zastaranja. Jaz sem si pač drznila reči, da sta pri tistem strokovnjaku, ki vam je predlagal tako rešitev, samo dve stvari. Pa bolj mislim, da je prva tista, da ga enostavno niste razumeli, ali pa druga, ker verjamem, da gre za strokovnjaka, je le profesor na pravni fakulteti, ali pa da ste morda zamolčali nadaljevanje njegove strokovne razprave. Ker jaz močno dvomim, da bi si katerikoli kazenskopravni strokovnjak dovolil kaj takega, kot je, dajmo mi zastaranje kar ukiniti z začetkom glavne obravnave, zastaranje teče do glavne obravnave, potem pa nič več. Jaz mislim, da si noben spodoben kazenskopravni strokovnjak take izjave ne bi dovolil, zato dopuščam, da ste tukaj ali morda zlorabili njegovo izjavo ali je niste razumeli ali ste pa kaj zamolčali. Ker v bistvu brez tega, da bi zdaj razlagala, kakšen je bil razvoj kazenskega prava – pa zdaj govorimo o materialnem kazenskem pravu, ker zastaranje sodi v materialno kazensko pravo – ne vem, zakaj pa bi recimo zastaranje teklo do glavne obravnave, gospod Reberšek. Zakaj? Zakaj pa do glavne obravnave? Pa dajmo potem kar reči do vložitve obtožnice ali pa morda do pravnomočnosti obtožnice. Saj to veste, kajne, da se zoper obtožnico lahko vloži ugovor in potem postane pravnomočna. Ali pa še bolje, dajmo kar do vložitve ovadbe, pa vložimo ovadbo pa za staranje preneha teči. Ne razumem, zakaj pa zdaj do glavne obravnave, pa tudi do katerega naroka za glavno obravnavo. Ker veste, glavna obravnava ima več narokov, sploh v kazenskih postopkih, je prvi narok, je drugi narok, je tretji narok in tako naprej, ker se po navadi ne konča vse skupaj na enem naroku. naroku. Kot sem že rekla, gre za pravno-civilizacijsko pridobitev in pomeni udejanjanje človekove pravice do pravne varnosti. Človekove pravice do pravne varnosti. To se pravi, govorimo o človekovih pravicah, v katere bi vi posegli, in kot bom na koncu povedala, neustavno. Če bi si mi drznili sprejeti tako odločitev oziroma tak predlog, kot ga vi zdaj predlagate, bi naredili tako neustavnost, da bi se nam cel cel civiliziran svet bi smejal, romansko-germanski pravni svet. Romanski in germanski. Kaj pomeni zastaranje? Zastaranje pomeni, da po poteku določenega časa zoper storilca kaznivega dejanja ali pa domnevnega storilca kaznivega dejanja, ker je bolj pravilno, da tako govorimo, ne more več teči kazenski pregon. Imamo pa dve vrsti zastaranja. Najprej kazenski pregon, potem pa izvršitev kazenske sankcije. Kar pomeni, da najprej teče nek čas, do katerega mora pač biti pregon končan, da je sprocesiran storilec, potem pa preteče nek čas, da se lahko izvrši kazenska sankcija. To se pravi, tudi če imamo nekoga, zoper katerega je izdana obsodilna sodba, mora prav tako v nekem določenem času ta obsodilna sodba biti izvršena. gre za dve vrsti zastaranja, kar ste vi popolnoma spregledali oziroma jaz nisem videla nič v predlogu glede tega. Pa dajmo še eno stvar, ker ljudje morajo razumeti, o čem govorim. Še eno stvar je treba poudariti. Kdo ima v demokratični pravni državi v rokah orodja represije? Samo država. Država je tista, ki lahko preganja in kaznuje storilce kaznivih dejanj. Zato imamo državo, zato da ima monopol nad represijo, zato da se vsi med sabo ne tepemo. Tako kot včasih, veste. Včasih je bilo tako, da so se plemena med sabo stepla oziroma če je eno pleme drugemu storilo kaj, je potem prišlo do tega, da je drugo pleme imelo pravico prvemu nekaj vzeti. Če so ubili pripadnika enega plemena, potem je lahko drugo pleme ubilo pripadnika prvega plemena. To je bila vojna vseh proti vsem. Če rečemo po latinsko, contra omnes oziroma vojna vseh proti vsem ali pa človek človeku volk. Da se to ne bi več dogajalo, se je razvijalo pravo. Pravo, ki je monopoliziralo represijo v rokah vladarja oziroma sedaj države. In kaj je represija? Represija sta policija in državno tožilstvo. Seveda je treba vedeti, da je v kazenskem postopku močnejša stranka vedno država, šibkejša stranka je vedno obdolženec, močnejša je pa država. Zakaj? Zato ker ima v rokah orodja represije.

neomejeno. Ko se je oblikoval kazenski postopek, takšen, kakršnega poznamo danes – ker včasih je bil kazenski postopek šov, veste. Včasih je bilo tako, da je bilo popolnoma vseeno, ali je bil kriv ali ni bil kriv, nobenega zastaranja se ni poznalo, ampak je bil kazenski postopek pravzaprav šov in se je že na začetku vedelo, da bo obdolženec ali sežgan na grmadi, obešen, mu bo odsekana glava ali kakorkoli.

S tem, ko se je kazenski postopek oblikoval, je postajal tudi vedno bolj human. V tem vedno bolj humanem kazenskem postopku so se pač oblikovale kavtele, pravice in varovala obdolžencu, da zoper njega tisti, ki je močnejši, v tem primeru zdaj država, včasih vladar, ne bi moči in represije uporabljal neomejeno. Eno od teh varoval je tudi institut zastaranja kazenskega pregona in posledično tudi institut zastaranja izvršitve kazenske sankcije, potem ko je izdana pravnomočna obsodilna sodba. Kot sem že povedala, zastaranje omejuje samovoljnost in arbitrarnost države. Razlogov za zastaranje pa je poleg najpomembnejšega, in najpomembnejši je varovanje obdolženca pred neomejeno močjo države, kot sem rekla – kaj so torej razlogi za zastaranje? Izvedba kazenskega postopka ali pa izvršitev kazenske sankcije po preteku daljšega časa – in to so izsledki pravnih strokovnjakov, gospod Reberšek, saj verjamem, da me poslušate – ne zasledujeta več specialne in generalne prevencije. Kaj je specialna in generalna prevencija? Specialna prevencija je, ko neka stvar deluje preventivno individualno zoper obdolženca. Generalna prevencija je, ko neka stvar, recimo zagrožena kazen, deluje zoper celo družbo preventivno. Torej če je kazenski postopek traja dolgo dolgo časa, ne zasleduje več teh dveh ciljev, to se pravi, da v bistvu zasleduje ta dva cilja, generalno in specialno prevencijo. Z dolgotrajnim kazenskim postopkom se otežujejo možnosti dokazovanja. Kako? Izgubijo se dokumenti, recimo kakšni listinski dokazi, izgubijo se lahko kakšni predmeti, s katerimi je bilo storjeno kaznivo dejanje ali pa kaj drugega, najpomembnejše pa je, priče se ne spomnijo več dobro, kaj se je dogajalo. Naslednja stvar, ki tudi ni nepomembna oziroma je po mojem mnenju morda še bolj pomembno kot prvi dve, je, da se s tem, ko imamo dolgo časa trajajoč kazenski postopek, povečuje možnost zmot v postopku, in sicer tako dejanskih kot pravnih zmot. Verjamem, da ste že slišali za sodne zmote, ko so bili ljudje zaprti, lahko tudi za najhujša kazniva dejanja, po nedolžnem. Dolgotrajen kazenski postopek povečuje možnost teh zmot. Kako je bilo pri nas. Ko sem še bila študentka in tudi takrat, ko sem študirala za pravosodni izpit, smo mi poznali v kazenskem pravu relativne in absolutne zastaralne roke. Meni je bila ta ureditev všeč, bila je tudi dobra, menim. Ne vem, zakaj se je to moralo leta 2008 spremeniti, ampak ta ureditev je bila dejansko dobra. Zastaralni rok za določeno kaznivo dejanje je bil določen kot relativni zastaralni rok, ki je lahko ali se pretrgal pod določenimi pogoji ali se je trajanje zastaranja zadržalo. Do zadržanja zastaranja je prišlo, če storilec kaznivega dejanja za organe pregona ni bil dosegljiv, recimo je pobegnil v tujino. Takrat se je zadržalo trajanje zastaranja, kar pomeni, se je prekinilo in se je nadaljevalo, potem ko je ta storilec za organe pregona bil dosegljiv. Lahko se pa pretrga zastaranje kazenskega pregona, to je pa, takrat ko obdolženec stori enako hudo ali hujše kaznivo dejanje. Pretrganje pa pomeni, da se zastaranje ustavi in začne teči znova enako dolgo. Pravično? Pravično, glede na te okoliščine, ki sem jih navedla. Sedaj veljavni Kazenski zakonik, ko je bil spremenjen leta 2008, pa je uvedel enotni sistem zastaranja, pri čemer je absolutne zastaralne roke, ki so veljali tudi prej. Absolutni zastaralni rok pa je pomenil v prejšnji ureditvi, da po preteku dvakratnika dvakratnika časa, ki je bil določen za relativno zastaranje, pregon ni bil več mogoč. To se pravi, če je nekdo storil kaznivo dejanje, pri katerem je bila zagrožena neka kazen, in glede na takšno kazen in glede na težo kaznivega dejanja je bil zastaralni rok recimo šest let, je bil absolutni zastaralni rok 12 let. To se pravi, po preteku 12 let ne glede na to, ali se je vmes pretrgal ali se je zadržal zastaralni rok, po 12 letih pregon zoper tega storilca ni bil več mogoč. Danes je drugače, danes nimamo več tega, imamo samo te enotne absolutne zastaralne roke, pri čemer je maksimalni zastaralni rok 50 let za najtežja kazniva dejanja, najkrajši zastaralni rok pa je šest let za najlažja kazniva dejanja. Če gledamo primerjalnopravno z drugimi državami, ugotovimo glede na njihove zastaralne roke, ker jih imajo tudi druge države, da imamo mi nadpovprečno dolge zastaralne roke. Še nekaj velja omeniti. Najhujša kazniva dejanja nikoli ne zastarajo. Jaz ne vem, kako bi potem s to ureditvijo, kot jo imate vi, umestila kaznivo dejanje genocida, ki nikoli ne zastara, kam bi ga zdaj umestila glede na to, kar vi predlagate. To so nezastarljiva kazniva dejanja, ki so storjena zoper človečnost. Jaz sama menim in se strinjam z gospo ministrico, da trenutni institut zastaranja, ki je bil določen v letu 2008, ni optimalen in ni primerno urejen. Jaz si iskreno želim, da se vrnemo nazaj na relativne in absolutne zastaralne roke.

poskušala rešiti zagato v primeru, ko je izdana obsodilna pravnomočna sodba in lahko pride do v bistvu hkratnega teka dveh zastaralnih rokov rokov – obsodilna sodba, ki je, to sem pozabila omeniti, razveljavljena v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi. To se pravi, gremo v novo sojenje. In takrat imamo kakor da bi imeli en tek dveh zastaralnih rokov. To se pravi, tam bi moral začeti teči pri obsodilni sodbi zastaralni rok za izvršitev kazni, tukaj mora pa zdaj spet začeti teči zastaralni rok za pregon. Da to zagato rešimo, se je potem uvedel kar enoten zastaralni rok za novo sojenje, ki je bil najprej, če se ne motim, prosim, popravite me, dve leti, zdaj, je pet let. Zakaj je zastarala Patria, gospod Reberšek? Zdaj vam bom pa povedala, če veste ali pa če ne veste, pa mislim, da ne veste. Ravno zaradi tega. Patria je zastarala zato. Dve leti, ali je bil dve leti takrat rok? Rok za novo sojenje v zadevi Patria, zastaralni rok je bil določen za dve leti. Sramotno malo za tako kaznivo dejanje in za tak proces, kot se je vršil. In ker so seveda ugotovili, da to ne bo v redu, ker ne more biti za novo sojenje dve leti zastaralni rok za prav vsako kaznivo dejanje, so potem to podaljšali na pet let. Kar spet ni v redu in jaz mislim, da je tudi premalo. Mi moramo zdaj to zagato rešiti, kar pomeni, moramo določiti zastaranje tako, da, po mojem mnenju, se vrnemo na relativno in absolutne zastaralne roke, hkrati pa rešimo to zagato, kaj se zgodi v primeru, ko je izdana pravnomočna obsodilna sodba oziroma obsodilna sodba, ki postane pravnomočna in je potem razveljavljena v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi. Ali rabimo zdaj nek novi zastaralni rok? In če ga rabimo, absolutno ne more biti isti za vsa kazniva dejanja. Ne moremo mi imeti petletnega zastaralnega roka za novo sojenje za kaznivo dejanje umora ali pa kaznivo dejanje neke male tatvine. Ne gre. Tako da verjamem, da se bomo tega lotili. Verjamem, zato ker vem, o čem govorim, da se zastaranja ne da rešiti tako rokohitrsko in da je potrebno zelo dobro premisliti, kako bomo to naredili, zaradi tega ker imamo na sodišču toliko in toliko in toliko kazenskih postopkov, kjer zadeve lahko pridejo do zastaranja. Kar pomeni, da ko bomo mi posegli v institut zastaranja, moramo izjemno paziti, da se ne bo potem zgodilo, da nam bodo zastarali kakšni izjemno pomembni kazenski postopki. postopki. Kolikor vem, je temu tudi namenjena tematska seja, ki bo oziroma je že bila sklicana na Odboru za pravosodje, ravno temu, da se pogovorimo, kako poseči v institut zastaranja, da bomo seveda obdržali institut zastaranja, ne tako, kot je predlagano s strani Nove Slovenije, ampak da dosežemo tisto, kar moramo doseči varstvo obdolženca in njegovih pravic in da ga zaščitimo pred tem, da bi bil, ne vem, do neskončnosti v strahu, kdaj se bo kazenski pregon končal, in drugič, da naredimo naše pravosodje učinkovito. Tega ne bomo mogli samo z zastaranjem, tukaj bo verjetno potrebno tudi na integriteto sodnikov malo pritisniti. Ker sodniki so tisti, ki morajo vedeti, kakšne postopke imajo pred sabo, kdaj bodo ti postopki zastarali in da tega ne dopustijo. Kot sem pa že rekla, najbolj banalno je, če pač enostavno rečem, zakaj do glavne obravnave. Ne vem, kako so si izbrali ravno glavno obravnavo. Kaj pa če morda ni glavne obravnave v kazenskem postopku? Morda je kakšno tako banalno kaznivo dejanje, pa ni glavne obravnave. Pa dajmo drugače, dajmo z ovadbo, dajmo z obtožnico, dajmo s pravnomočnostjo obtožnice, dajmo s prvim narokom za glavno obravnavo, z drugim narokom, s postavitvijo izvedenca, dajmo z izdajo sodbe morda pretrgati zastaranje, ampak potem ko postane sodba pravnomočna, potem ko vložimo ko vložimo izredno pravno sredstvo ali pa z razveljavitvijo ali karkoli. Tako da to je v bistvu kar nekaj, no, se mi zdi, da je bilo kar glavna obravnava in neha teči zastaranje. Zdaj pa tisto, kar je pravzaprav najbolj pomembno. Rešitev, da bi zastaranje teklo samo do začetka glavne obravnave oziroma da takrat preneha zastaranje, je v popolnem neskladju z našo ustavo. Z našo ustavo, ki določa pravno varnost. In jaz verjamem, pa bom zdaj rekla, spoštovani predlagatelji, da pa menda vidite tukaj resno resno težavo, če pride do uveljavitve vašega predloga. Naša ustava, najpomembnejša knjiga ali pa najpomembnejša zbirka pravil, tista temeljna, na kateri gradimo vso drugo zakonodajo in druga pravila, prvo, kar je, določa, Slovenija je pravna država, in ima kar nekaj določb, s katerimi določa zaščito obdolžencev v kazenskem postopku. Ravno zato, kot sem prej govorila, ker je močnejša stranka v kazenskem postopku vedno država. vedno država. Če bi mi uzakonili to, kar vi predlagate, bi se kazenski postopek lahko vlekel v nedogled. V nedogled. In pri tem sta pomembna dva vidika. Obdolženčevo upravičeno pričakovanje, da po preteku določenega časa ne bo več v negotovosti, posebej ob upoštevanju temeljnega načela kazenskega postopka. Katero je temeljno načelo kazenskega postopka?

Domneva nedolžnosti. To je temeljno načelo kazenskega postopka. 27. člen Ustave: »Kdor je obdolžen kaznivega dejanja, velja za nedolžnega, dokler njegova krivda ni ugotovljena s pravnomočno sodbo.« To je temeljno načelo kazenskega postopka. Za to načelo, da ga imamo v ustavi, so ljudje umirali. Pa ne samo v tako imenovanih procesih v zgodovini, ko so bili samo šov, kot sem prej povedala, ampak tudi takrat, ko so se borili za človekove pravice in temeljne svoboščine. Vsak, ki je pred sodiščem, velja za nedolžnega, dokler mu ni krivda dokazana s pravnomočno obsodilno sodbo. Če tega ne veste, spoštovani predlagatelji, potem se ne smešite s takšnimi predlogi, kot smo jih slišali danes. Domneva nedolžnosti. Ustava. Druga stvar, ki je pa lahko problematična pri tem trajanju kazenskega postopka, ki bi se zgodil, sem prepričana, če ne bi bilo instituta zastaranja, je pa učinkovitost državnih organov. To pa leti na državne organe, seveda predvsem na sodišča, ki so prva, ki morajo poskrbeti, da je zadeva procesirana. Tukaj se varuje pa tisto ustavno načelo oziroma tista ustavna določba, ki pravi, da o obtožbah proti vsakomur odloča neodvisno, z zakonom ustanovljeno, nepristransko sodišče, in sicer brez nepotrebnega odlašanja. In to je to. Sodniki, tukaj tudi trkam malo na sodnike, predvidevam, da ne bodo pohitrili kazenskih postopkov, če ne bo instituta zastaranja. Ker to pa vem, da morajo sodniki pisati poročila, kazenski sodniki, o zadevah, ki so tik pred zastaranjem. Morajo pisati poročila, kar pomeni, morajo se ukvarjati s temi zadevami in morajo skrbeti za to, da zadeve ne zastarajo. Res je, da smo bili v Sloveniji priča kazenskim postopkom, ki so zastarali. Za Patrio sem vam že povedala, zakaj je zastarala. Zastarala je zato, te dileme, strokovne dileme, kaj je z zastaranjem, potem ko je enkrat razveljavljena pravnomočna sodba z izrednim pravnim sredstvom. In takrat je bil določen zastaralni rok dveh let. Nič nimajo tukaj vaši kriminalci in ne vem, kaj ste imeli v mislih, ko ste govorili, tukaj je prišlo do te situacije in zato je zastarala Patria. In zato da se ne bi več to zgodilo, bomo seveda posegli v institut zastaranja tako, da bomo to uredili na način, da bo zastaranje urejeno tudi v primeru, ko bo razveljavljena obsodilna sodba z izrednim pravnim sredstvom ali pa na podlagi ustavne pritožbe ali kakorkoli. ali kakorkoli. Verjamem, tudi vem, da sodniki zelo pazijo na sodiščih, zelo pazijo na zastaranje. Zaradi tega ker, veste, tudi njim lahko grozi kakšna sankcija, če jim več postopkov kar tako zastara. Kakšen disciplinski postopek pride, lahko pride tudi kakšna hujša sankcija. Tako da sodniki si ne privoščijo kar tako zastaranja postopka in sodišče si ne želi končevati kazenskih zadev s tem, da zadeve zastarajo. Verjamem pa, da si želijo dobre zakonodaje, razumljive zakonodaje, predvsem razumljive, in pa točno določen čas, da bodo točno vedeli, do kdaj morajo neko zadevo sprocesirati na sodišču oziroma kdaj zastaranje začne teči, ali je vmes bilo zadržano ali je bilo pretrgano in kdaj se mora končati oziroma kdaj je tisti skrajni rok, do katerega se pač lahko zadeva preganja ali pa potem izvrši kazenska sankcija. Ponovno poudarjam, da bodo vsi državljani razumeli, zastaranje ni nekaj, s čimer se lahko kar tako igramo. Zastaranje je pravno-civilizacijska pridobitev, oblikovalo se je skozi celoten sistem ali pa recimo leta, desetletja oblikovanja kazenskega postopka. Tukaj je zato, da varuje obdolženca, da nad njim ne visi kar naprej grožnja kazenskega postopka, ampak se mora to sčasoma končati, in pa sili državne organe, da zadevo obravnavajo hitro in učinkovito. Morda vedno v praksi to ni tako, ampak to je tisto, k čemur moramo težiti. Nikakor pa ne, da bomo zdaj vsenaokrog govorili, da nekdo ščiti kriminalce ali pa da kriminalci profitirajo in tako naprej. Ni zastaranje tisto, zaradi česar so kriminalci na prostosti. Veliko več je institutov, ki rabijo tudi neko modifikacijo, in to, ne vem, izogibanje vročitvi, pa potem ena stvar, o kateri sva se tudi z ministrico že pogovarjali in verjamem, da bo naslovljena, je ekskluzija dokazov. To pa je pri nas problem, ja, to pa je. V primerjavi z drugimi državami imamo tukaj zelo visoko zaščito obdolženca z izločitvijo dokazov. To pa je nekaj, na čemer bomo delali in primerjali potem našo ureditev z ureditvijo z drugimi evropskimi državami.

in v nasprotju z razvojem in cilji in načeli kazenskega prava, kot ga imamo danes. Gospod Reberšek, jaz verjamem, da če bi vi bili slučajno v kakšnem kazenskem postopku, vam prekleto ne bi bilo vseeno, koliko časa vas bo država v bistvu lahko držala nekako za odgovornega za kaznivo dejanje. Ne bi vam bilo vseeno. Za lažja kazniva dejanja so krajši zastaralni roki, za težja kazniva dejanja so daljši zastaralni roki. In ponovno, to je pravno-civilizacijska pridobitev, da imamo danes kazenski postopek takšen, kakršnega imamo. Ni idealen. Ni idealen, je pa human da ščiti obdolženca pred neomejeno močjo države, Tako je in tako je prav. V to smer mora kazenski postopek tudi nadaljevati. Vsekakor, da bo učinkovit, da bo učinkovit, ampak ponovno, temeljno načelo kazenskega prava je načelo nedolžnosti, ali ne? Tako smo rekli. Mislim, da sem povedala vse. Hvala lepa.

Zahvaljujem se za to predavanje, ampak kolikor jaz vem, se jaz nisem vpisal na pravo 2022–2026 in tudi na kolokvije in izpite ne. Spoštovani predsedujoči, mislim, da je treba predhodno razpravljavko kolegico Klakočar Zupančič opozoriti vsaj na tri stvari. Prvič, govorila je o grmadah, sekanju glav, mučenju, kar nima nobene zveze s predlogom zakona. Poslanska skupina Nova Slovenija je predlagatelj tega zakona in to nima nobene zveze s tem predlogom zakona. Drugič, neustavnost ugotavlja v Sloveniji Ustavno sodišče. Samo Ustavno sodišče je pristojno za to, da odloča o neustavnosti. In tretjič bi samo opozoril, ker smo bili, lahko rečem, na nek način na sramotilnem stebru, na prangerju, in, bi rekel, zasramovani zaradi tega, ker smo se pač lotili predloga spremembe Kazenskega zakonika … / oglašanje iz dvorane/ Saj vem, da je nekaterim težko poslušati, lahko tudi glasno vzdihujete ali pa še kaj drugega. Kakorkoli, samo spomnim na primer Zakona o zaščiti živali, kjer sta kolegici Klakočar Zupančič in Hot kot pravnici in izvedli nasilje nad stroko veterinarske medicine in takrat smešili doktorico veterinarske medicine, ki je nesporno strokovnjakinja na tem področju, in ji odrekli vsakršno možnost zagovarjanja strokovnih izhodišč. Zdajle smo bili pa mi obtoženi, da ne upoštevamo tu stroke, da nismo pravniki in da nimamo pojma in da naj bomo o tem tiho. Poslušajte, mi smo v Državnem zboru. Smo politiki, ne glede na svojo izobrazbo, in mislim, da imamo možnost predlagateljstva zakonov in sprememb zakonov. Tako da zdaj predlagam, ker ste se vmes kot predsedujoči zamenjali, da sami sebe opozorite na vse te tri točke. No bom pa korektna pa v bistvu ne bom naredila popolnoma nič, ker sem bila jaz tista predlagateljica. Gospa Hot je še hotela, gospod Sajovic. Postopkovno, izvolite. Hvala lepa. Ko zmanjka argumentov, gremo v napad. Vsakič znova eno in isto počnete. Zdaj smo že izvajali nasilje? Izvajale smo nasilje? Kolega Cigler Kralj, od vašega kolega Reberška pričakujem tovrstno retoriko, od vas pa res ne. Definitivno mi nismo izvajale prav nikakršnega nasilja nad stroko. Smo pa s kontraargumenti izkazovali, zakaj je pri zaščiti živali potrebno veliko bolj slediti dobrobiti živali. Lahko se vaša kolegica smeji. Jaz se vam nisem posmehovala, vi se danes posmehujete. Ko kolega nas obtožuje, da branimo kriminalce, pa je šel čez vse meje. In to je zame psihično nasilje nad vsemi nami, ki tukaj notri sedimo. Ker nekateri, ki pa imamo pač diplomo pravne fakultete, dojemamo, ko se nekdo na tovrstne načine izživlja nad Kazenskim zakonikom, kot pravo psihično nasilje. Jaz sem vam pa hvaležna na drugi strani za to, kakor je rekel kolega, predavanje, ker mislim, da je bilo zelo pomembno,

takšna je pač naša zgodovina in to je tudi zgodovina kazenskega prava. Tako da jaz sprejemam vaše argumente.

naše poslanske kolegice strokovna, utemeljena, plastična, nazorna, predvsem pa vsem jasna in razumljiva. Na temo pravosodja smo v tem dveletnem mandatu že veliko govorili. Take polurne razprave na strokovnem in razumljivem nivoju, kdor seveda to zmore razumeti, v tem mandatu še ni bilo. Kot predstavnik poslanske skupine mislim, da ni bilo z njo nič narobe, da je bila dostojna in razumljiva. Glede na to, da imam pa tudi nekaj malega znanja s področja reje, vzreje in zdravstvenega varstva živali, pa zdaj, ko so zadeve mimo, ni point, kaj je reklo na temo živali Ustavno sodišče, tudi ni zgodba o tem, kako nepravilno, in bilo je nepravilno in nestrokovno ravnanje gospe inšpektorice. Point zgodbe je, da ko povprečnega Slovenca vprašaš, kako je bilo s tistimi kravami v Leskovcu, ki so bile do vimen in kolen v blatu, je, da si take slovenske govedine ne želi nihče jesti. In nismo odreagirali pravilno. Namesto da bi rekli vsi skupaj, pogoje reje, ki so bili neustrezni, je treba nadgraditi in izboljšati, smo šli v eno drugo smer, ki seveda za naše podeželje, za slovensko govedorejo ni dobra in ni prava. dvorane/ Saj tudi vaš je bil nekaj takega, bolj podobno razpravi. Dobro, gremo sedaj naprej, nimamo več veliko. Predlagatelj, izvolite. Za predlagateljem dobi besedo kolega Jožef Lenart. Hvala lepa za besedo. Zdaj sploh ne vem, ali lahko govorim, ker nisem pravnik. Imam resno dilemo, pa vendar. Zdrava kmečka pamet lahko nadomesti skoraj vsak nivo izobrazbe, vendar noben nivo izobrazbe ne more nadomestiti zdrave kmečke pameti. Jaz sem imel občutek, da smo bili na predavanju na Pravni fakulteti, kazensko pravo, teorija, predavala nam je pa sama predsednica Državnega zbora. zbora. S strani predsednice Državnega zbora sem slišal en kup obtožb, kako nimam pojma. Jaz samo ponavljam naše načelo: ko se sojenje začne, se mora sojenje tudi končati s sodbo, ne pa da se kriminalci prosto po Prešernu sprehajajo po naši državi. Ne vem, mogoče preveč zahtevam. Zdaj pa še nekaj in to moram povedati. Če ste vi govorili o meni, si bom dovolil povedati tudi tole. Urška Klakočar Zupančič, vi ste prva predsednica Državnega zbora, ki je zlorabila Poslovnik Državnega zbora in si ga tudi tolmačila po svoje. Priznani pravnik dr. Rajko Pirnat vas je v medijih raztrgal, raztrgal vaše dejanje in tudi potrdil, da ste zlorabili poslovnik. Ko obtožujete mene, najprej začnite pri sebi. In tudi v tem primeru, kazenski zakonik, ki ga imamo danes, občutno in mnogo bolj verjamem univerzitetnemu pravniku, kakor verjamem vam Slišali smo pa tudi zdajle vodjo poslanske skupine Sajovica, ki je odločno podprl svojo predsednico Državnega zbora, svojo poslanko Svobode, ko bo treba, bo šel pa proti, tako kot ste šli takrat tudi proti Tatjani

Če vas zanima stališče kolega Pirnata, boste tudi mojega prebrali, na katero potem ni bilo replike, ker imam prav. Tako je. In gospod Reberšek, tudi jaz imam diplomo iz Pravne fakultete in tudi gospa Meira Hot ima in sva obe univerzitetni diplomirani pravnici, če že komu verjamete. Zdaj nehajte s tem, vrnite se k temi zastaranja. Vrnite se k temi zastaranja in nadaljujmo, lepo prosim. Hvala lepa, gospa pravnica, da lahko nadaljujem. Kot že rečeno, predlog je pripravljen na podlagi analize profesorja dr. Mihe Šepca, ki je predavatelj Katedre za kazensko pravo Pravne fakultete Maribor in je za rešitev vseh teh težav predlagal zelo enostavno rešitev. Ta rešitev je, da zadeva ne bo mogla več zastarati, ko se začne glavna obravnava. Da nekoliko bolj praktično razjasnim, do zdaj je bilo tako, se pravi prva varianta, prva možnost, nekdo zagreši kriminalno dejanje, zadeva pride na sodišče in ves ta čas odvetniki iščejo neke postopkovne trike, izigravajo zakonodajo, da postopki dolgo trajajo, obsojenci zbolijo, menjavajo odvetnika, ne dvigujejo pošte, se pritožujejo na vsako stvar in tako naprej in priča smo številnim zadevam, kako zastarajo na sodišču, po novem pa ta zadeva enostavno ne bi mogla zastarati. In druga varianta, tisti, ki so po nekem čudežu pravnomočno obsojeni, pa za svoja dejanja vložijo izredno pravno sredstvo na Vrhovno sodišče, tam uspejo in po odločbi Vrhovnega se sojenje znova začne z dveletnim oziroma sedaj s petletnim zastaralnim rokom. Kaj naredi obtoženi? Zopet ponovi vse mogoče trike za zastaranje. Po novem pa taka zadeva enostavno ne bi mogla zastarati. Zastaralni rok dve leti je bil sicer izboljšan oziroma podaljšan na pet let, vendar pa koncept zavlačevanja ostane enak. mislim, da to ni prava rešitev. Zdaj pa, ko gledam poslanke in poslance Svobode, SD in Levice, ali niso zakoni v naši državi napisani za vse? Zakaj veljajo za večino naših državljanov, za tisto peščico pa ne veljajo? Se pravi, zakoni veljajo za male ribe, za velike ribe z dobrimi, odličnimi odvetniki pa naši zakoni ne veljajo. V kakšni državi sploh živimo? Prav na področju časa trajanja sodnih postopkov proti korupciji je Slovenija najslabša, saj tovrstni postopki trajajo najdlje v celi Evropi. Tega ne pravim jaz, to vam je pred kratkim povedala Evropska komisija. Pa ne moremo se delati, da ta problem sploh ne obstaja. Seveda bodo korupcijske zadeve zastarale, če pa imamo najdaljše postopke v celi Evropski uniji. V Novi Sloveniji nas boli, ko vidimo, da se nekateri kriminalci pravici izmuznejo zgolj zaradi zastaranja, zato smo se tudi lotili spremembe te zakonodaje. Ni opravičila, da so nekateri primeri pripeljani že daleč, da se začne sojenje, vlagajo se pritožbe, država je v pravosodni sistem v takem primeru vložila, bom rekel, že zelo veliko sredstev, vse imamo črno na belem, zadeva pa na koncu zastara. In s tem se moramo ukvarjati, da zadeva v nobenem primeru ne bo smela zastarati, da bodo kriminalci za svoja dejanja odgovarjali. Tukaj bi rad spomnil na tisto, kar je že prej ministrica povedala – da se v Novi Sloveniji s področjem zastaranja kazenskih zadev ukvarjamo že dlje časa, ni to zdaj prvi primer, da smo se pa tega danes spomnili, hvala bogu, da so volitve že mimo, ker bi rekli, to ste delali zaradi volitev pa tako. Leta 2020 je bila na predlog Nove Slovenije sprejeta novela Kazenskega zakonika, ki je praktično onemogočila zastaranja kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. Mislim, da smo takrat to celo vsi podprli, je bilo pa tudi na predlog Nove Slovenije. Zastaralne roke smo podaljšali skoraj v nedogled, za trikrat. V primerih spolnih zločinov zoper otroke praktično ni več zastaralnih rokov. Vsak pedofil bo pripeljan pred roko pravice, saj zaradi Nove Slovenije, ki smo leta 2020 predlagali to spremembo, zadeva praktično ne bo mogla več zastarati. Zdaj moramo podobno narediti tudi tukaj, v tem primeru. Danes je predlog podoben, zgodba pa drugačna. Na nek način se ne morem znebiti občutka, da zdaj v koaliciji iščete mogoče neke izgovore, da pa tega ne bi sprejeli. Sama ministrica, Andreja Katič je sama prej povedala, da se nagibate v to smer, če sem prav razumel, da boste šli v to smer. Lahko daste kakšno časovno zavezo, ne vem, do kdaj naj bi bila ta zadeva sprejeta, v katero smer bi šli, da zadeva ne bo mogla zastarati, ko se začne obravnava na sodišču? Lahko daste kakšno konkretno časovnico, imate resne namene ali to zdaj govorite kar tako? Iskreno sprašujem, ne boste mislili, da se zdaj šalim tukaj z vami. Sem pa vesel, da spodbujamo neke stvari v naši državi, da bo zdaj na to temo sklican tudi naslednji teden ali čez dva tedna odbor za pravosodje, kjer boste o tem razpravljali. Je pa res, da imamo danes predlog zakona na mizi, kjer bi lahko to zadevo že rešili, ne pa da se čez dva tedna o teh stvareh pogovarjamo. To so neke konkretne rešitve. Je pa res, da se je v zadnjih tednih pred volitvami spustilo veliko megle, veliko je bilo nekih stvari, s katerimi smo se ukvarjali. To pa je neka taka konkretna stvar, s katero bi se morali ukvarjati, pa vendar imam občutek, da ni nekega političnega interesa. Res upam, da se motim. Tukaj res upam – kaj bo zdaj ministrica odgovorila? – da imate iskreno željo, časovnico, malo bolj točno zavezo, boste šli v tej smeri, da se bo ta problematika rešila in da se kriminalci ne bodo prosto sprehajali po naši državi. To, kar si narod želi, je to, da bi da bi zakon veljal za vse enako, da se ti kriminalci ne bi sprehajali po naši državi, brez odpustkov za peščico, to si želijo. V Novi Sloveniji smo pripravili predlog zakona, ki ima, bom rekel, strokovno podlago, kot sem prej povedal, pravniki stojijo za tem. Je pa danes razbrati, da ni neke politične volje, da bi v koaliciji tudi doživel podporo. Zato sem prepričan, da dokler tega ne bomo spremenili, se bodo kriminalci še naprej sprehajali po naši državi, izigravali našo zakonodajo. Je pa res, mi smo to zdaj predlagali, imate možnost podpreti, ni nobenih finančnih posledic, proračun zaradi tega ne bo nič prikrajšan, je pa odgovornost na Vladi Republike Slovenije, vladi Roberta Goloba, koaliciji, Svobodi, Levici in pa SD. Od zdaj naprej boste za vse primere, ki bodo prišli ven,

Hvala. Novela, ki jo je takrat predlagala Nova Slovenija, je bila v parlamentu sprejeta, ker smo jo izboljšali z amandmaji. Lahko rečem, da smo jo skupaj pripravljali. Predloga, ki ga imamo danes na mizi, ni možno izboljšati z amandmaji. Moje dosedanje delo nakazuje, da vedno iščem kompromise, in mislim, da sem se že izkazala, da predlagamo dobre rešitve in da jih delamo skupaj. Zaradi tega še enkrat, kot je povedala predsednica parlamenta, na pobudo Odbora za pravosodje se bo opravila širša razprava o zastaranju. Vsi se strinjamo, da je vsak primer, ki zastara, nesprejemljiv.

Tako da kar tako govoriti, da bo zdaj koalicija kriva, tudi če bi danes sprejeli, za tiste postopke, ki so v teku, ta določila ne bi veljala. Neke osnovne stvari je potrebno povedati tudi zato, da bodo tisti, ki bodo poslušali, to vedeli. Tudi takrat, ko smo imeli to razpravo glede kaznivih dejanj, glede spolne nedotakljivosti, ko so tukaj pred nami sedele žrtve, smo jim jasno povedali, da ta sprememba za njih, za iskanje njihove pravice ne bo veljala. Pa smo takrat lahko naredili ta napor, izboljšali tisto določilo, ampak ta predlog, ki ga imamo danes pred sabo, tega žal tako ne dopušča. Še enkrat, ja, ta vlada je povedala, tudi danes je bilo povedano, da bomo v jesenskem delu naslovili tudi to, da smo trenutno pri prenovi kazenskega postopka, mislim, da bomo jutri to obravnavali, in da bomo v jeseni šli tako v spremembo kazenskega postopka, novelo R, zaradi tega ker nam to narekujejo tako potrebe iz prakse kot tudi evropske direktive, tudi Ustavno sodišče, in da bomo šli v novelo Kazenskega zakonika. Jaz pa mislim, da si vseeno lahko čez poletje in v jesenskem obdobju vzamemo toliko časa, da povabimo tudi te pravne strokovnjake, ki ste jih danes citirali, da poiščemo najboljše rešitve. Res pa je, da je bila osnovna sprememba takrat narejena leta 2008 in da smo v tem času vsi tako ali drugače sedeli, lahko tudi v tem parlamentu. Jaz sama lahko rečem, da sem marsikaj za izboljšanje in za večjo učinkovitost kazenskega postopka kot ministrica tudi že naredila, in to zavezo dajem tudi sedaj. Mislim, da letos pripravimo predloge spremembe, jih tudi strokovno uskladimo, in verjamem, da bomo v drugem letu na začetku leta to tudi obravnavali v parlamentu, skupaj z vami, seveda, in se že zdaj priporočam za sodelovanje. Hvala.

Bo pa to vaše glasovanje proti temu zakonu mogoče trenutno signal vsem kriminalcem, napačen signal. Govoril pa sem, kot sem rekel, za kazniva dejanja, ki se bo zgodila v prihodnosti. Hvala.

Sodišča meljejo prepočasi, najboljši tožilci nam v tem momentu odhajajo, kolikor slišimo, torej tisti, ki so najbolj učinkoviti pri kazenskem pregonu kriminalitete, kriminalcev, imamo pa porast kriminalitete, imamo tudi, tudi to drži, kar pravi predlagatelj, da se kriminalci gibljejo med nami, in seveda, da se nekateri uspešno izogibajo zakonu. Tudi kdo v Ljubljani kdaj prespi, seveda sliši, da kdaj poči in da tudi kdo obleži. In to se kar, bom rekel, nadaljuje, torej so tudi organizirane kriminalne združbe med nami. Kazni za težja kazniva dejanja so po mojem premila. premila. Cilj samega zakona, jaz pač mislim, da [zakon] sledi dobremu cilju, izboljšati pa je zadeve kazenskega pregona, in sicer da bo kazenski pregon in kazenski postopek bolj učinkovit. Za to ne rabiš biti pravnik, moraš pa seveda imeti čut za ljudi, ki so te postavili za poslanca, da jim verjameš. Ti Ti državljani od nas seveda zahtevajo, ne želijo, varnost zahtevajo od nas. In mi tukaj moramo poskrbeti, da se ti problemi, ki sem jih naštel, ki jih imamo, začnejo reševati. Predlagatelj natančno opredeljuje poglavitne rešitve, določa se, da zastaralni rok za pregon kaznivih dejanj od začetka glavne obravnave ne teče več, črta se ureditev roka za novo sojenje po razveljavitvi z izrednim pravnim sredstvom ali z ustavno pritožbo, in sicer bi temu sledilo, da s tem za kazenske postopke, ki so pripeljani do glavne obravnave, seveda, zastaralnega roka več ni in potem tečejo naprej. bom, da smo imeli danes tudi govora o Balkanskem bojevniku, ampak to je bilo pred, ne vem, 13 leti. Med tem časom, kaj se je tu zgodilo? Ovadenih je bilo še veliko organiziranih kriminalnih združb. Ena takšnih je bila recimo ovadena konec leta 2023. Kot sem prej rekel, kriminaliteta se nam povečuje. Policisti so decembra 2023 ovadili 27 članov organizirane kriminalne združbe za 113 dejanj organizirane kriminalitete, združba pa se je ukvarjala s trgovino z ljudmi, prostitucijo, organiziranim prevozom tujcev čez mejo in trgovino s prepovedanimi drogami. Torej gre za vrhunske zaslužke. Prej sem se grdo izrazil, gre za nesramno nesramno dejanje in seveda za zelo velike zaslužke pri preprodaji drog in tudi pri trgovini z ljudmi in tihotapljenju ljudi. Zato mi seveda moramo narediti naše kazenske postopke bolj učinkovite in želimo tudi, da bi bilo naše sodstvo dosledno in pravično. Verjamem, da je kakšna zadeva znotraj tega predloga še za popraviti, ampak nekako, da ne citiram ponovno vsega tega, kar je že bilo citirano od profesorja dr. Miha Šepca, predavatelja na Katedri za kazensko pravo, pravi, in tako menijo tudi nekateri dobri tožilci, da imamo v Evropski uniji različne ureditve okrog teh zastaralnih rokov, ampak naša ureditev je pa najbolj pisana ravno na kožo obdolžencem. Ker seveda, če zadeva zastara, je to za te obdolžence potem zmaga. V vsakem primeru, ko jih izpustimo, začnemo peljati skozi kazenski postopek, potem pa zadeva naenkrat, bom rekel, zastara in pobrišejo neznano kam. Evropska unija je seveda velika in nadaljujejo s svojimi kriminalnimi dejanji. Zato sem za to, da se ta predlog podpre in da se ga mogoče v nadaljevanju še deloma amandmira. Hvala lepa.

Današnja razprava ni bila proč vržen ali pa zamujen čas, nasprotno, ta rešitev je bila seveda ocenjena in prepoznana kot dobronamerna, a na nek način nezakonita, neustavna, neustrezna, kakšnemu drugemu pridevniku se bom izognil. Strinjam se v celoti z razpravo gospe Urške Klakočar Zupančič. Ena njenih glavnih ugotovitev je bila seveda domneva nedolžnosti in obrazložitev, jaz pa za sam postopek lahko rečem, da nam pri pravni državi zdrava kmečka pamet ne pomaga prav veliko, tista trditev, da nepoznavanje prava škoduje, pa zagotovo. Verjamem in zaupam ministrici, da bomo omenjeno področje v kratkem ponovno odprli in našli rešitve, ki bodo imele podporo, večjo od koalicije, predvsem pa bodo v prid državljankam in državljanom. Hvala lepa. Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobita besedo še predstavnica Vlade in predstavnik predlagatelja. Besedo ima najprej predstavnica Vlade. Spoštovana ministrica, izvolite. Najlepša hvala. Tudi jaz bi se strinjala s svojim predhodnikom. Vsaka razprava, ki je namenjena temu, da izboljšamo naše zaupanje v pravno državo, je dobrodošla. Lahko bi imeli bolj olikane pogovore, brez medsebojnega obdolževanja, ampak takšen pač je naš parlament, kakorkoli že. Verjamem pa, da bomo v prihodnosti, tako kot sem napovedala, tako prek Odbora za pravosodje kot tudi tukaj v Državnem zboru skupaj s predstavniki stroke oblikovali najboljše rešitve za pravno državo. Hvala.

Nepoštenje, ko nekdo dela za dobrobit peščice, namesto da bi delal za dobrobit naroda. Se pravi, nepoštenje škoduje tej državi, ne pa nepoznavanje prava. prava. V Državnem zboru, v tem hramu demokracije odločamo o marsikateri stvari, človek pač ne more biti strokovnjak na vseh področjih. Če je nekdo pravnik, težko odloča o nekih gradbenih projektih in tako naprej. Tukaj smo pa zato, da delamo pošteno. Pošteno odločanje je tisto, in vsak bi, ko sprejema neko zakonodajo, se moral prej pozanimati. Ne moremo biti vsi strokovnjaki za vsa področja. Če ne, pa zapustimo vsi to delovno mesto pa naj tukaj notri sedi samo stroka in naj ne bodo izvoljeni. Jaz ne vem, kako si vi ta sistem predstavljate. Danes ste imeli možnost, da bi podprli naš predlog zakona, s katerim bi omogočili, da kriminalci ne bi izkoriščali teh zastaralnih rokov. Dokažimo, da ne drži tisti stavek – kako že pravijo? – da ima vsaka država svojo mafijo, samo v Sloveniji ima mafija svojo državo. In se odločno zoperstavimo tem kriminalcem. Jaz sem pozorno poslušal ministrico, ki je dala neke zaveze, da bo šla v tej smeri, da bi se ta zadeva lahko rešila. V Novi Sloveniji smo prišli, bom rekel, z enostavnim predlogom, vendar učinkovitim, strokovno utemeljenim predlogom, da bi preprečili določena zastaranja kazenskih zadev. Ko se sojenje v kazenski zadevi začne, naj se tudi konča s sodbo, in sicer brez izgovorov in brez odpustkov. To je tisto, kar si želimo v Novi Sloveniji. Je pa res, da ta rešitev ne stane države niti enega centa, proračun države ne bi bil nič oškodovan, ne bi ničesar izgubil, bi pa na drugi strani izgubili kriminalci, ki zavlačujejo, ne dvigujejo pošte, zbolevajo, se pritožujejo za vsako stvar, vse to pa zato, ker si želijo, da zadeva zastara, ker je to njihov edini interes. Pridobili pa bi državljani, ki si v kazenskih zadevah zaslužijo izvedeti resnico, nenazadnje tudi zato, ker z davki plačujejo naš pravosodni sistem. Pridobila bi pravna država. Mi smo na strani državljanov in pravne države in to bomo tudi pokazali z današnjim glasovanjem oziroma jutrišnjim, ko bomo predlog podprli. Na čigavi strani boste tiste, ki boste glasovali proti temu predlogu, pa si v koaliciji odgovorite sami. Hvala. Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to želeli, ste dobili besedo. Ker pa čas, določen za razpravo, ni potekel, sprašujem, ali želi kdo na podlagi 71. člena Poslovnika Državnega zbora razpravljati. Ugotavljam, da interes seveda je, ker ga je predlagatelj vzbudil, zatorej bom sedaj odprla prijave. Če želita razpravljati tudi predstavnik predlagatelja Aleksander Reberšek ter predstavnica Vlade ministrica za pravosodje Andreja Katič, prosim, da se prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V tem primeru dobita besedo zadnja, in sicer najprej predstavnica Vlade in nato predstavnik predlagatelja. Sedaj prosim za prijave.

se prosto sprehajajo po naši državi. To smo slišali, mislim, da zelo velikokrat. To si bomo zagotovo zapomnili. Iz te izjave, da se kriminalci prosto sprehajajo ali pa se bodo sprehajali po naši državi, je jasno nepoznavanje kazenskega postopka. Ker kazenski postopek ima več faz. Do tega, da mi obdolženca dejansko dobimo v zapor, če mu je seveda izrečena zaporna kazen, morajo miniti vse faze kazenskega postopka. V tem času, veste, spoštovani predlagatelj, se kriminalci lahko prosto sprehajajo po naši državi, če jim seveda ni odrejen pripor. pripor. Mislim, da se vi problema sprehajanja kriminalcev lotevate na popolnoma napačen način. Problem, ki so ga tudi izpostavili državni tožilci, je to dvoletno trajanje pripora. Ker pripor lahko namreč traja samo dve leti, pa me, prosim, popravite, če se motim, gospa ministrica. Potem pa ne more biti več odrejen. In to je problem pri velikih kazenskih procesih, kjer gre za huda kazniva dejanja in kjer gre za več obdolžencev. Tako da lotite se problema tam, kjer dejansko je. Ne pa, da ste v bistvu zdaj začeli s tem zastaranjem, ko se pravzaprav vidi – pa res mi oprostite da res ne veste, no, za kaj pravzaprav gre pri tem institutu, čemu je pravzaprav ta institut namenjen. Če bi mi res dopustili kaj takega, kot je, da zastaranje preneha teči s tem, ko pride do glavne obravnave, potem popolnoma izvotlimo ta institut. Izvotlimo ga, zato ker zastaranje ravno, kot sem že rekla, varuje obdolženca pred neskončnim kazenskim pregonom. V primeru, da pač pride do uveljavitve predloga, kot ste ga vi navedli, bi mislim, marsikdo resnično smejal, ker takrat pa bi res kriminalci prosto hodili naokrog. Namen tega zastaranja je, čas. Ves čas, zastaranje teče tudi takrat, ko je glavna obravnava, tudi takrat, ko je zadeva v pritožbi, tudi takrat, ko je v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi. In druga stvar je, zastaranje mora siliti državne organe, da zadevo pripeljejo do konca, to se pravi do oprostilne ali pa do obsodilne sodbe. Zato je vaš predlog nestrokoven in zato je vaš predlog neustaven. Neustaven. Seveda si tukaj ne moremo privoščiti tega, da bomo sprejemali tako očitno neustavne zakone, tako očitno neustavne. Vi pravite: vi boste odgovarjali. Pa kakšna trditev je to? Pa kakšna trditev je to? Ali boste vi odgovarjali, ko bo recimo zakon razveljavljen na Ustavnem sodišču? Pa lepo vas prosim. Ponovno poudarjam: zastaranje je kazenskopravni institut, ki se je razvil skozi zgodovino, ki ima namen v kazenskem postopku, zato da ščiti obdolženca pred neomejeno močjo države, tudi zato da zagotovi koncentrirano obravnavo pred sodiščem in tudi zato da sili tiste državne organe, ki sodelujejo v kazenskem postopku, da delujejo hitro in učinkovito. Nihče si zastaranja ne želi, včasih pa do njega pride. Včasih pa do njega pride. Seveda si ne želimo, da pride v postopkih, kot je Patria. Meni je zelo zanimivo, gospod Reberšek, da ste vi omenili Patrio. Saj veste, kdo je bil obdolženec v zadevi Patria

Hvala, spoštovana podpredsednica. Poslankam in poslancem predlagamo, da pri svojem odločanju sledijo predlogu Vlade in ne podprejo predlaganega predloga. Če bi se oprla tudi na to, kar smo vam napisali v predlogu oziroma v našem odgovoru na predlog, veliko teh navedb predlagatelja iz dodatne obrazložitve ne drži. Ko je govoril o izmikanju, tretji odstavek 91. člena KZ-1 določa, da zastaranje kazenskega pregona ne teče v času, ko se po zakonu pregon ne sme začeti ali nadaljevati, na primer imuniteta osumljenca ali obdolženca ali ko je storilec nedosegljiv za državne organe, ker se na primer izogiba ali skriva. Zastaranje v takih primerih teče naprej po tem, ko je osumljenec dosegljiv za državne organe. Prav tako se v skladu s četrtim odstavkom 91. člena rok za zastaranje pregona pretrga, če osumljenec, obdolženec stori enako ali hujše kaznivo dejanje, in po pretrganju začne teči teči znova od začetka. Prav tako smo z novelo Zakona o kazenskem postopku, ker je bilo recimo omenjeno zdravniško opravičilo, spremenili določilo, da je to, kar je bilo v preteklosti v najbolj razvpitih primerih, ki smo jih danes tako ali drugače tudi omenjali v razpravi, že nekako anulirano. Kar nekaj sprememb je od leta 2008 naprej Kazenski zakonik, tudi kar se tiče zastaranja, doživel. Jaz verjamem in prosim in predlagam, da opravimo vsaj eno poglobljeno razpravo in da potem v jeseni pripravimo predloge in da jih potem, tako kot sem napovedala, v prihodnjem letu tudi tukaj v parlamentu sprejmemo. Hvala.

Naš zakon, kar se tiče zastaranja, je katastrofalen. Namreč, pri nas je ureditev taka, da zastaralni rok teče tudi po tem, ko je zadeva že na sodišču. Tega v drugih postopkih, recimo v civilnem, ni. Imamo zastaralni rok, ko je tožba vložena, ko zadeva pride na sodišče, zastaralni rok ne teče več, kar pomeni, da se bo zadeva vsebinsko razrešila, v kazenskem postopku pa ne. Še odgovor ministrici. Ti roki še kar tečejo, in seveda, to da zelo veliko iniciativo obrambi, da kar se le da možno zavlačuje s postopki. To se stalno dogaja v praksi, zbolevajo za covidom, ne pridejo na obravnave, se opravičujejo in potem lovijo, kdaj bo tisti končni zastaralni rok, in seveda zastaralni rok teče tudi še po tem, ko gre zadeva s pritožbo na višje sodišče. Višje sodišče zavrne, nazaj na prvo stopnjo in zadeva slej ko prej zastara. Predlog je pripravljen na strokovni podlagi. Odgovarjam še Urški Klakočar Zupančič. S tem, ko sem rekel, da se kriminalci prosto sprehajajo po naši državi, sem seveda imel v mislih natančno tiste zadeve, ki so zastarale, Balkanski bojevnik, Patria, Zoran Janković, Stožice, zastaral bo tudi projekt TEŠ6, sem povedal, leta 2029. Ves ta čas se bodo posluževali različnih postopkov, ta zadeva na sodišču zastarala. Obstaja pa še kakšna druga stroka in ne samo svobodna stroka. Urška Klakočar Zupančič je rekla v svoji razpravi zdajle pred mano, lotite se problema, kjer dejansko je. Lotite se problema, kjer dejansko je. Mi imamo danes rešitev na mizi. Jaz sem že prej povedal, če človek želi in vidi cilj, bo našel pot do tja, če ne, bo našel pa številne izgovore. In kaj ste naredili? Vrhunsko menedžiranje v Svobodi, višek sprenevedanja. Na današnji dan, ko imamo na mizi zakon Nove Slovenije, s katerim bi omejili te kriminalce, da ne bi več izkoriščali teh zastaralnih rokov, vi točno danes skličete odbor za pravosodje, pod katerega je podpisana pravnica Lena Grgurevič, kjer boste o tej problematiki razpravljali, kjer boste hranili slovenski narod danes, jutri bi pa imeli možnost o tem glasovati. Ne boste pa zadeve reševali, samo razpravljali. Danes je na dnevnem redu zakon, jutri ga lahko podprete v okviru glasovanj. Treba je sprejeti zakonodajo, iskati rešitve. Mi smo predlagali rešitev, ki je, kot sem rekel, pripravljena na strokovni podlagi, vi se boste pa v sredo, 3. 7., o njej pogovarjali in razpravljali. Me zanima, kakšen bo epilog. In še enkrat, računam na to, kar je prej povedala ministrica. Vesel sem, da smo v Novi Sloveniji spodbudili to razpravo, da se bo tudi zaradi naše vložitve spremembe Kazenskega zakonika odvila ta razprava, razprava, da je tudi ministrica rekla, da bodo šli v tej smeri, da je pripravljena poslušati in da bomo končno nekaj dobrega naredili tudi na tem področju. Nadejam se, da ta zakon ne bo ostal zgolj mrtva črka na papirju. Hvala. dala postopkovno, samo če dovolite, ker sem želela kolega tudi sama opomniti, da v delitvi časa ni replik. Kaj ste vi naredili? Replicirali oziroma vsaj izzvali ste kolegico Klakočar Zupančič, tudi ministrico in tako dalje, vedoč, da se ne more odzvati na vaše navedbe, kar se meni zdi skrajno nekorektno, in vas opozarjam, da se pri delitvi časa fokusirate na vsebino, katere predlagatelj ste. Tega seveda niste storili, ampak ste teh pet minut izkoristili za polemiziranje s kolegicami in kolegi, kar je absolutno nekolegialno. Kolegica, imate postopkovno. Izvolite. Zelo kratko postopkovno. Spoštovana predsedujoča, morate opomniti gospoda Reberška, da je med vsem naštevanjem tistih kriminalcev, ki se prosto sprehajajo po državi, na nekoga pozabil. Na nekoga, ki se ne sprehaja samo po državi zunaj,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

Hvala